Готові реєструватись? Як завжди, нагадую, реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки, перша зліва.

У залі зареєстровано 211 народних депутатів. Дивіться, шановні колеги, система показує 246 народних депутатів в залі. Ви кнопки переплутали, чи як? А, А, не вставили карточки. Андрій Анатолійович, як це ви так могли? Шановні колеги, ви ж багато років тут працюєте, ви знаєте, що навіть якщо немає 226 при реєстрації, то це не впливає на відкриття засідання, це впливає на прийняття рішень. Правильно? Так навіщо ви пропонуєте закрити засідання, шановні колеги? Я розумію, що ми тут не так довго, як ви, але не настільки, щоб це не вивчити. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, сьогодні у нашої колеги Вікторії Олександрівни Гриб день народження. Зі святом вас! Всього найкращого. Здоров'я в першу чергу, успіхів та досягнень і таких квітів кожного дня. Зі святом! Надійшла заява від двох депутатських фракцій про перерву з заміною на виступ. Шахов Сергій Володимирович.

Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, прошу вважати цей виступ як звернення відкрите до Президента України Володимира Зеленського. Хочу пояснити, що наша команда бореться політично на Луганщині десятки років, і ми звикли до переслідування в політиці. Ми були задоволені, що Президент Зеленський, ставши у квітні Президентом, розпустив той парламент. Вся Луганщина була задоволена. Наш фонд названий моїм ім'ям, прізвищем, за яке я відповідаю, і допомагаю 20 років людям після того, як пішла з цього світу моя мама. Вона допомагала дітям, також ми допомагаємо 20 років. Я зібрав велику команду, і ніхто сьогодні не може сказати, що наша команда перемогла якимось брудним чином. Люди оцінять всю роботу цього парламенту і оцінять роботу всієї влади в нашій державі. Вчора мені доповідають з Луганщини, що переслідують громадських волонтерів та діячів. В той час, коли сержант поліції викидає з четвертого поверху дружину, вона вся поламана лежить в лікарні, його прикриває начальник поліції Сєвєродонецька, який стоїть за грабежами мільярда гривень в рахунок 5 років, прикривається сьогодні начальником поліції Луганської області. Вони переслідують бабусю, якій 65 років, другого ступеню інвалідність, і не дивляться в бік, що вони наробили за ці 5 років. Йде контрабанда шалена, йде торгівля наркотиками. Я не один раз заявляв: 120 кримінальних проваджень порушено за моїми заявами. Йде переслідування громадських діячів, розграбовані шахти, заводи, вирізається все на металобрухт, вивозиться ліс, корисні копалини. І всі мовчать. Шахов виходить на трибуну раз, два, три, п'ять, десять в тому скликанні і в цьому – ніхто не чує, займаються тільки політикою. Черчилль говорив: "Хто займається політикою – той програє. Хто займається допомогою людям та будуванням держави – той переможе". Так давайте разом перемагати, а не переслідувати громадських діячів та волонтерів. Давайте саджати до тюрми тих, хто розграбував державу за 28 років, хто і сьогодні грабує. І люди це бачать, вони зроблять цей висновок не тільки на виборах місцевих рад. Не треба гратися, я ще раз хочу сказати, в вибори та в політику. Займайтеся будівлею держави, вас для цього обирали люди. Дякую. Шановні колеги, надійшла ще одна заява від фракцій "Голос" та "Європейська солідарність". Геращенко Ірина Володимирівна. Дорогі українці! Від імені Петра Порошенка, який в ці хвилини прощається зі своїм батьком, від імені родини Порошенка, від імені нашої політичної команди ми хочемо подякувати тисячам українців, які вчора прийшли печерське судилище для того, щоби висловити свій рішучий протест проти перетворення України на тоталітарну державу. Звичайно, вчора в печерському судилищі, де, знаєте, нам здалося, що на машині часу ми перенеслися у часи Януковича, бо знову судив суддя Вовк, бо знову молоді прокуроришки ховали очі. Ми хочемо подякувати, що там була не тільки наша фракція у повному складі, а й нашим колегам з "Голосу", у яких, ми вважаємо, з нами спільні цінності це неможливість перетворення України на тоталітарну поліцейську державу. І, звичайно, дуже дико, що там вчора не було інших політичних фракцій, в тому числі тих лідерів, яких 10 років тому ми віддано захищали від політичних переслідувань. Чекаємо вас 1 липня, щоб разом дати бій реваншу. від тих тисяч українців, які зібралися біля печерського судилища, ми хочемо висловити вимоги в цій сесійній залі. Ніколи нашу команду не вдасться залякати. І не тільки нашу команду, тому що навколо сьогодні об'єднується все проукраїнське товариство. Ми не дамо вам наступу на українську мову. Ми не дамо вам наступу на українську армію. Треба наступати на ворога, а не зараз судити ветеранів і волонтерів. Ми не дамо вам наступу на віру. Армія, мова і віра це не тільки гасло п'ятого Президента України Порошенка і нашої політичної команди, це є фундамент незалежної України. І якщо чогось хтось цього не розуміє у владі, то це вам дуже голосно вчора сказали тисячі українців, тільки тих, хто з дотриманням карантинного режиму приїхали виступити проти реваншу. І ви знаєте, це велика ганьба, коли сьогодні наші міжнародні партнери, які так віддано підтримували Україну 5 попередніх років, сьогодні просто у них опускаються руки від розчарування, розчарування цією "зеленою" молодою командою, яка замість того, щоб об'єднувати країну навколо навколо боротьби з агресором, навколо боротьби з нашим ворогом Путіним, тому що він є сьогодні ворогом України, який не пішов з Криму і Донбасу, ви продовжуєте боротися з політичними Це є дріб'язково, це є дуже негідно, це є підло, і особливо це є підло робити в той час, коли, ви ж знаєте, людина, проти якої ви боретеся, переживає сьогодні і особисту трагедію – втрату батька. А тим мільйонам українців, які розуміють, що сьогодні мова йде і розправа не тільки з Порошенком, з нашою політичною командою, а з Україною, ми хочемо сказати, дякуємо за підтримку. І не боїмося, ми разом, і до кінця захищаємо…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 Шановні колеги, на Погоджувальній раді було визначено, що члени Кабінету Міністрів сьогодні будуть відповідати на запитання про організацію та про проведення зовнішнього незалежного оцінювання в Україні в 2020 році та щодо використання коштів Державного бюджету на заходи з протидії поширення коронавірусної хвороби. Регламент був запропонований наступний та підтриманий Погоджувальною радою: по 10 хвилин надається доповідачам. Далі вони займають місце в ложі уряду. І йдуть запитання від депутатських фракцій і груп: хвилина – на запитання, 2 хвилини – на відповідь. Кожна фракція визначається, до якого з міністрів вона звертається. Далі у нас 20 хвилин відведено на запитання від народних депутатів України. Немає заперечень? Немає. Тоді на трибуну для виступу запрошується міністр фінансів України Сергій Михайлович Марченко.

Шановний головуючий, шановні народні депутати! Без сумніву, держава і всі громадяни зацікавлені в активному і прозорому використанні бюджетних коштів. Для Міністерства фінансів це завдання пріоритетне і принципове, особливо в умовах напруженої ситуації, викликаною пандемією. Відзначу, що Кабінет Міністрів разом з Верховною Радою знайшли інструмент, аби гідно відповісти на цей складний виклик. У квітні парламент схвалив зміни до Державного бюджету на 2020 рік, підготовлений у Міністерстві фінансів. Фактично ми прийняли бюджет надзвичайної ситуації, який вимагав сильних, виважених і продуманих рішень, аби захистити всіх громадян і всі соціальні групи, які очікували на допомогу держави. В умовах згортання економічної активності ми забезпечили максимальний ресурс для протидії коронавірусу, підтримки людей і всієї країни. У фонд боротьби з коронавірусом ми акумулювали 64,7 мільярда гривень. Коротко про механізм і результати його діяльності. Для Мінфіну і, певен, кожного народного депутата є принциповим завданням, аби діяльність фонду була прозорою, а видатки дієвими. Для цього ми запровадили два етапи в діяльності фонду. По-перше, це наявність обґрунтованого протокольного рішення про необхідність виділення коштів. Друге – реалізація цього рішення. Кошти фонду можуть спрямовуватися на заходи із запобігання виникненню, поширенню, локалізації та ліквідації спалахів епідемії та пандемії COVID-19; додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації хвороби; надання грошової допомоги громадянам, зокрема, особам похилого віку у зв'язку із негативними наслідками поширення коронавірусної хвороби; надання трансферту Пенсійному фонду України; надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування і Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; інші напрями, що передбачені законодавством. У порядку використання коштів фонду боротьби з COVID чітко виписано кожний етап виділення та використання коштів. Термін дії фонду розрахований на період дії карантину і наступні після його офіційного завершення 30 днів. Це важливо з огляду на ризики повторного загострення пандемії. Мусимо бути готові до будь-якого з варіантів, хоча, звісно, розраховуємо на позитивний сценарій. Безумовно, громадян України цікавить фінансовий стан фонду, адже це стратегічний інструмент, яким держава протистоїть пандемії. Повідомляю, що станом на 18 червня 2020 року урядом прийнято рішення про виділення коштів фонду на суму 36,1 мільярда Зокрема, прийнято постанову уряду на 19 мільярдів гривень, а також протокольні рішення на 17 мільярдів гривень. З урахуванням цих рішень залишок коштів фонду станом на 18 червня складає 28,5 мільярда Касові видатки станом на 16 червня склали 0,9 мільярда гривень. Спочатку про видатки, передбачені постановами Кабінету Міністрів. Урядом прийнято рішення спрямувати майже 9 мільярдів гривень з акумульованих коштів Фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття. Це вкрай важливо з огляду на зростання безробіття внаслідок запровадження карантину. Зокрема, 4,7 мільярда гривень передбачили для виплати допомоги з часткового безробіття на період карантину на безповоротній основі. 1,27 мільярда гривень – на допомогу з безробіття із дня запровадження карантину до завершення бюджетного періоду на поворотній основі, близько 3 мільярдів гривень – на виплату допомоги з безробіття на безповоротній основі. Станом на 9 червня 428 тисяч осіб отримують допомогу з безробіття. Це майже удвічі більше, ніж торік. Наразі прийнято рішення надати допомогу з часткового безробіття майже 11 тисячам роботодавців. Її загалом отримують більше 110 тисяч працівників. Передбачено 1,6 мільярда гривень на допомогу дітям фізичних осіб-підприємців. Йдеться про фізичних осіб-підприємців, що належать до І, ІІ групи платників єдиного податку. Кілька слів про механізм перерахування зазначених коштів. Ми їх спрямовуємо регіональним органам соціального захисту. Звідти гроші перераховують структурним підрозділам для безпосереднього надання вказаної допомоги. Виплата на дітей призначається одному з батьків або опікуну, з яким постійно проживає дитина. Кожна така дитина отримає кошти у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних вікових груп. Це 1779 гривень – для дитини віком до 6 років і 2218 гривень – для дітей від 6 до 18 років. Допомогу отримує загалом 285 тисяч родин. 100 мільйонів гривень передбачено закладам охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID. Йдеться про закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів. Розподіл апаратів здійснює Міністерство охорони здоров'я між структурними підрозділами обласних та Київської міської державних адміністрацій. Майже три мільярди гривень передбачено на заходи запобігання спалахів епідемії та пандемії COVID. гривень – лабораторним підрозділам Міністерства охорони здоров'я, 2,3 мільярда гривень – на закупівлю засобів індивідуального захисту для закладів охорони здоров'я, що надають стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID та екстрену медичну допомогу. мільярди гривень передбачено на допомогу Фонду соціального страхування. З них: 471 мільйон гривень – для виплати матеріального забезпечення та страхових виплат. Йдеться про одноразову допомогу членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, які, на жаль, померли від COVID. 1,8 мільярда гривень – для виплати матеріального забезпечення на поворотній основі.

відсотків заробітної плати чи грошового забезпечення військовослужбовцям, поліцейським та відповідним категоріям, які забезпечують життєдіяльність населення. 23,7 мільйона гривень профінансуємо на заходи з подолання COVID в установах виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України. 52,5 мільйона гривень – для повернення коштів, сплачених на пробне зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році. Щодо протокольних рішень, прийнятих урядом. Головні розпорядники бюджетних коштів готують проекти урядових рішень щодо виділення коштів COVID на загальну суму 17 мільярдів гривень. Зокрема, кошти Пенсійному фонду, напряму Міністерству охорони охорони здоров'я, Міністерству освіти та науки – створення безпечних умов проведення ЗНО та інші заходи. Для нас принципово уникнути будь-яких зловживань чи нецільового використання коштів. Для Мінфіну це першочергове завдання. Такі загрози існують з огляду на коронакризу і спрощені порядки держзакупівлі. Ми намагаємося їх уникнути, у тому числі в процесі переговорів з Міжнародним валютним фондом під час опрацювання програми. За ініціативою Міністерства фінансів прийнято постанову Кабінету Міністрів, що розкриває бенефіціарних власників в закупівлях фонду COVID. Усвідомлюємо, що аудит це ключовий механізм, що дозволяє уникнути та виявити зловживання, і з цією метою Державна аудиторська служба України здійснює безперервний контроль використання коштів. Актуальне завдання – співставлення та аналіз інформації Держказначейства, МОЗ, Мінсоцполітики, Міністерства економіки, Мінрегіону та інших органів державної влади. Йдеться про механізм розподілу та здійснення видатків фонду. Здійснюємо також щоденний моніторинг електронної системи ProZorro, опрацьовуємо перелік замовників, які здійснили ризикові закупівлі. Налагоджено співпрацю з правоохоронними органами щодо обміну інформацією про ризикові закупівлі. Задіяно територіальні органи Держаудитслужби, які здійснюють контрольні заходи на місцях. Держаудитслужба з 9 червня здійснює контрольні заходи в Міністерстві охорони здоров'я, а з 16 червня територіальні підрозділи Держаудитслужби розпочали перевірки у 27 закладах охорони здоров'я. Наголошую, йдеться виключно про заклади, що не задіяні безпосередньо в ліквідації хвороби і не мають карантинних обмежень. Ще раз наголошую, що надмета Мінфіну – забезпечити максимальний контроль і цільове використання коштів фонду. Дякую за увагу. Готовий відповісти на запитання. Дякую. Сідайте, будь ласка.

Доброго дня, шановний головуючий, шановні народні депутати. Зовнішнє незалежне оцінювання буде відбуватися у безпечних умовах відповідно до рекомендацій Головного державного санітарного лікаря України. Зараз у нас все готово для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з 25 червня по 17 липня. Зовнішнє незалежне оцінювання – це запорука справедливого і об'єктивного оцінювання, а також чесного і прозорого вступу. У 2020 році на основну сесію зовнішнього 493 учасники, які обрали 1 мільйон 227 тисяч 154 тестування. Для всіх учасників Український центр оцінювання якості освіти підготував 82 тисяч 890 аудиторій у 5 тисячах 188 пунктах тестування.

Щоб тестування пройшло у безпечних умовах, спільно з партнерами закуплено та доставлено в області 3 мільйони 230 тисяч 104 медичні маски, 250 безконтактних термометрів, 11 тисяч 630 комплектів для захисту медиків, 382 літри антисептиків і 28 тисяч 100 літрів дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь. Для проведення зовнішнього незалежного оцінювання залучено 242 тисячі 650 працівників і 11 тисяч 630 медиків. В 17 областей вже доставили засоби індивідуального захисту та безпечності у всі пункти тестування, і готові до перевірки Держпродспоживслужби. 7 інших областей та місто Київ закінчують довезення необхідних засобів сьогодні та в понеділок, а також і будуть теж готові до перевірки Держпродспоживслужби. що готовність пунктів тестування, починаючи від сьогодні, контролює Держпродспроживслужба згідно зі спеціальним протоколом. Ми розробили безпечні алгоритми дій щодо проведення та довезення учасників зовнішнього незалежного оцінювання. В особистих кабінетах учасників розміщено відеоінструкції щодо правил правил проведення, проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Зокрема, алгоритм дій для учасника зовнішнього незалежного оцінювання. Всі вони отримали запрошення із визначенням часу входу, місця та часу тестування. Учасники самостійно або організованим транспортом будуть довезені до пункту тестування. До пункту тестування учасники допускаються з 9:50 до 10:50. На вулиці, перед пунктом тестування, в коридорах самих пунктів необхідно дотримуватись соціальної дистанції. І учасники про це будуть повідомлені і вже знають. На вході учасникам буде проводитись термометрія та оцінка на ознаки гострого респіраторного захворювання. Отримають всі маски та зможуть продезінфікувати руки. Після ідентифікації учасник проходить до своєї аудиторії. За вказівниками до своєї аудиторії приходить учасник і ще раз проходить ідентифікацію. Після завершення тестування учасник здає бланк та на виході з пункту тестування викидає використану маску у визначену урну. Кожен крок учасника є продуманим. З правилами ознайомлені всі учасники та інструктори. Ми будемо контролювати дотримання всіх цих правил, щоб безпечно провести зовнішнє незалежне оцінювання, і воно було безпечним для усіх. В той же час вчора ви ухвалили закон, який звільнив здобувачів повної загальної середньої освіти від обов'язкової здачі державної підсумкової атестації. Це зменшить кількість учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Наголошу на тому, що ухвалений закон не скасовує проведення зовнішнього незалежного оцінювання для випускників, які мають вступити намір у заклади вищої освіти. Щодо повернення коштів за пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Через епідеміологічну ситуацію уряд відмінив проведення пробного у закладах освіти, які були готові до його проведення. Кожен зареєстрований на пробне ЗНО зміг отримати або завантажити тестовий зошит і бланк відповідей, надіслати відповіді до сервісу визначення результатів до 18 години сьогоднішнього дня. І вже до 23 червня кожен учасник пробного ЗНО отримує свій результат у своєму кабінеті. Додатково був відкритий нелімітований доступ до тестувань з усіх предметів. Я наголошу на тому, що учасники пробного ЗНО мали можливість пройти лише два пробних два пробних тестування. Був відкритий нелімітований доступ. І ми знаємо про те, статистику відмоніторили, що кількість людей, які взяли... кількість учасників ЗНО взяли... можливість використали, спробували свої сили практично з усіх предметів, з яких було передбачено передбачено тестові завдання. Кошти за пробне зовнішнє незалежне оцінювання будуть повернуті учасникам. 17 червня уряд затвердив порядок використання коштів. Загальна сума повернення 52 мільйони 450 тисяч гривень. Це рішення було прийнято відповідно до доручення Президента України. І я щиро дякую членам бюджетного комітету, бо сьогодні зранку бюджетний комітет підтримав це рішення і погодив виділення коштів. Повернення коштів буде відбуватися через відділення "ПриватБанку". Всі учасники пробного ЗНО, які мають картки "ПриватБанку" отримають есемески на номер телефону, який був вказаний при реєстрації, з інформацією про зарахування коштів. У кого картки немає, отримають есемески з повідомленням про те, що в найближчому відділені банку на них чекає картка з сумою повернутих коштів. Підсумую. Міністерство освіти і науки України, український та регіональні центри оцінювання якості освіти, обласні державні адміністрації і КМДА готові до проведення зовнішнього незалежного оцінювання з 25 червня по 17 липня у безпечних умовах. Ми зобов'язані забезпечити чесний і прозорий вступ. Дякую за увагу. Дякую. на початку запитання зазначайте, до кого ви адресуєте питання, будь ласка, до міністра фінансів чи до виконуючого обов'язків міністра освіти. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". У мене питання перше до міністра фінансів Марченка, який сьогодні доповідав. Скажіть, будь ласка, у нас пропонується до другого читання Закон про гральний бізнес. Я мовчу вже про те, що це долі людей і багато родин, які постраждали від цього, ми це зло несемо знов в країну. Але до другого читання пропонується зменшити суттєво вартість ліцензій для того, щоб можна було цим бізнесом займатися. Яке ваше відношення до цього? І тоді скільки це принесе державному бюджету? Бо нам казали, що це дуже важливо, щоб підтримати державний бюджет. І друге у мене загальне запитання, напевно, до пана Прем'єр-міністра. Будь ласка, скажіть після вчорашнього неприйняття програми дій уряду чи відчуваєте ви, що вам треба подати у відставку, бо ви не маєте підтримку парламенту в парламентсько-президентській державі? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, запитання до доповідачів. Коли будуть запитання від депутатів, ви можете задати його і іншим членам. Дякую, шановний народний депутат, за запитання. Звичайно, ми розглядаємо законопроекти щодо грального бізнесу в частині наповнення дохідної частини бюджету. Ми вважаємо, що плата за ліцензію має бути співрозмірною з тим, щоб вона включала повністю і була забезпечена, і її могли заплатити як оператори, так і ми могли профінансувати видатки бюджету. Щодо цих законопроектів, про які ви сказали, це депутатські законопроекти. Ми в комітеті в робочому порядку з ними відпрацюємо. Гришина Юлія Миколаївна. Скажіть, будь ласка, чи будуть реалізовані цього року сертифікаційні роботи для дітей з порушенням зору? Чи підготовлені фахівці і чи надруковані роботи шрифтом Брайля? На скільки забезпечено інклюзивність складання ЗНО для дітей з іншими формами нозології в межах аудиторії в умовах карантину? адаптоване підвезення, пандуси, спрямування до потрібної аудиторії, туалети і так далі. Дякую. І друге питання. Як дітям з інтернатів, які були повернені в свої сім'ї, що розташовані по всій Україні, дістатися до пункту складання ЗНО? Адже відстань між місцем проживання і пунктом складання ЗНО часто є дуже значною. Дякую. проведення зовнішнього незалежного оцінювання для дітей з особливими освітніми потребами. При реєстрації учасник зазначає свої особливі освітні потреби, а регіональні центри створюють умови для проведення і участі таких учасників у зовнішньому незалежному оцінюванні. Зокрема, є залучені ті пункти тестування, де забезпечено безбар'єрність та доступ, в тому числі надруковані зошити для тестування з шрифтом Брайля, відповідно до потреби. І є фахівці, які зможуть перевірити ці тестові завдання. Щодо іншого питання, то у нас є розроблений механізм довезення дітей, учасників зовнішнього незалежного оцінювання, до пунктів тестування. І в кожному окремому випадку буде організовано довезення таких учасників до пункту тестування. Дякую. В мене таке питання. Скажіть мені, чому уряд ваш прийняв рішення не виділяти… ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Васильович, я вибачаюсь, що я вас перебиваю. Але ще раз говорю, запитання або міністра фінансів, або до колеги з Міністерства освіти. Коли будуть від народних депутатів, будь ласка, до Прем'єр-міністра. БОНДАР В.В. Я розумію, що ви врятуєте. Тоді поверніть мені хвилину, я задам запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Повертаю. Будь ласка, верніть час. Я тоді задаю питання пану міністру фінансів, а він вже там з Прем'єр-міністром буде розбиратися. Скажіть мені, чому уряд не може і не виділяє кошти по соціально-економічному розвитку для депутатів і в округи, де є депутати не від "Слуги народу"? В мене, наприклад, в моєму рідному окрузі Андрій Ковпак, наймолодший і найуспішніший мер Деражні в Хмельницькій області, не може закінчити парк центральний через те, що ви прибираєте кошти, очисні споруди, деякі дороги. Віталій Здебський, Старосинявська громада, не може закінчити водогони, мали відбутися ремонти районної лікарні, очисні споруди. Василь Ананчук – селищний голова моїх рідних Віньківців. Я вже неодноразово виступав і говорив, ми не можемо закінчити очисні споруди, не можемо закінчити роботи по каналізації, в цьому році мали закінчити стадіон. Старокостянтинів, Микола Степанович Мельничук. Мали закінчити школу 5, я ці кошти два роки вибивав, і мали сьогодні зробити. Чому ви… Шановний народний депутат, дякую за запитання. Ви знаєте, що на сьогоднішній момент існує справедливий розподіл субвенцій соціально-економічного розвитку, зараз готується рішення уряду, яке буде включати розподіл цієї субвенції. Стосовно ваших об'єктів, я думаю, що такі звернення будуть, якщо вони є, надані Міністерству регіонального розвитку, і вони будуть включені або не включені по відповідному рішенню. Дякую. Дякую. Дякую, вельмишановний Дмитро Олександрович. У мене буде запитання до міністра фінансів. У нас згідно додатку 2 Закону України про Державний бюджет планується запозичення у 2020 році у 642 мільярди гривень. З них 377 – це внутрішні запозичення і 265 – зовнішні запозичення. У зв'язку з цим у мене запитання. Чи плануєте ви на 2021 рік додаткові додаткові запозичення, і як ви будете розраховувати дохідну частину бюджету з урахуванням цієї ганебної ситуації, яка склалася у цьому році? Це перший момент. І другий момент. Що стосується невиконання бюджету, яке почалося з вересня місяця цього року, як ви будете зупиняти також цю негативну І третє. Тут нам повідомили колеги з бюджетного комітету, що ви не знаєте параметрів державного боргу. Чи ви вже дізналися, який у нас державний, гарантований державою, борг? Дякую за відповіді. Шановний народний депутат, дякую за запитання. Стосовно запозичень. Ви прекрасно розумієте, що ми діємо у спосіб, передбачений законом. У Законі про Державний бюджет передбачені зовнішні та внутрішні джерела запозичень. На сьогоднішній момент ми повністю виконуємо всі наші передбачені плани запозичень із зовнішніх і внутрішніх джерел. Я вам гарантую, що план запозичень до кінця року буде виконано. Що стосується бюджету 2021 року. Ми зараз готуємо пропозиції. Ви розумієте, що дефіцит цього року був пов'язаний з коронакризою, ми не є унікальною країною. Інші країни, такі як Сполучені Штати Америки, Британія, мають дефіцит бюджету 14 відсотків ВВП, а у нас лише – 7,5. Італія, Іспанія відсотків. Тобто ми також реагуємо на виклики, реагуємо на пандемію, реагуємо на кризу, і це нормальна ситуація, якщо у нас є дефіцит і що ми запозичуємо. Щодо невиконання бюджету. На сьогоднішній момент у травні місяці загальний фонд Державного бюджету по доходам виконано. Очікується виконання по доходах також у червні. Більше того, я хочу сказати, що поставлено завдання до кінця року, щоб план по доходу був виконаний. Щодо питання державного боргу. Я можу вам сказати цифру державного боргу, яка на сьогоднішній момент є і яку ми маємо. Буквально, секундочку, зокрема, на сьогоднішній момент зовнішній борг складає 752 мільярди гривень…

Дякую. І прошу передати слово моєму колезі Цимбалюку Михайлу Михайловичу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Цимбалюк Михайло Михайлович. 10:53:00 ЦИМБАЛЮК М.М. Дякую. Михайло Цимбалюк, фракція "Батьківщина". Шановний пане Прем'єр-міністре, шановні панове міністри, у мене два запитання. Перше – до міністра фінансів, коротко. Ви передбачаєте індексацію пенсій з травня місяця. А питання, хто поверне пенсіонерам України індексацію хоча би спочатку січня цього року, бо люди не знають відповіді. І друге питання. Вчора помер головний лікар військового госпіталю Іван Гойда у Львові. Це бойовий полковник, який спас життя тисячам українським військовим. Сьогодні заблокована виплата родинам померлих медиків і також компенсація всім тим, хто отримав інвалідність з медиків. Фонд соціального страхування не може виплачувати такі кошти. Коли, дайте відповідь конкретно, люди розпочнуть отримувати цю компенсацію? Дякую. Дякую за запитання. Шановний народний депутат, з приводу індексації. Відповідально заявляю, що в той момент, коли було призначено наш уряд, ми почали відповідально займатися цим питанням. Із змінами до бюджету, які були підтримані вами, в квітні місяці були передбачені кошти Пенсійного фонду на індексацію пенсій. Більше того, хочу сказати, що ми передбачаємо індексацію робити і в наступному році. Тобто це нормальна практика, коли ми робимо індексацію кожного року. Щодо Щодо компенсації збитків, я вважаю, що це питання буде швидко вирішено при появі відповідних актів, які збирає на сьогоднішній момент Міністерство соціальної політики. Відповідні рішення уряду будуть найближчим часом винесені на розгляд. Дякую за увагу.

Дякую. В мене запитання до міністра фінансів Сергія Марченка. Дефіцит загального фонду державного бюджету в кінці минулого року склав близько 26 мільярдів Найбільші проблеми у нас були по митниці і по податковій службі, найбільші недонадходження. Наскільки я знаю, що там відбулися кадрові ротації і в податковій, і в митниці. Тому конкретні запитання. Чи задоволені ви зараз роботою цих структур – митницею і податковою? Що робиться там в цих структурах для того, щоб цієї проблеми, яку ми мали в кінці минулого року, не було в цьому році? Які напрацювання? Як зробити так, щоб дійсно основні наповнювачі державного бюджету, це митниця і податкова, працювали ритмічно і щоб не було збоїв, і щоб ми не мали тих проблем, які були вкінці минулого року? Дякую за відповідь. Дякую за запитання. Це питання роботи, ефективності роботи митниці і податкової на моєму особистому контролі. Хочу вам сказати, чи задоволений я роботою податкової і митниці, на сьогоднішній момент про це рано говорити. Ми про це можемо сказати тільки в грудні місяці, коли нам не потрібно буде вносити зміни до бюджету, і ми можемо чітко сказати, що ми профінансуємо всі видатки. Тому на даному етапі ми формуємо команди і робота митниці і податкової буде оцінена ближче до кінця року. Дякую за запитання. Дякую. Будь ласка, народна депутатська Стефанишина Ольга Анатоліївна, фракція політичної партії "Голос".

Питання буде дуже коротке. Скажіть, будь ласка, ми сьогодні дізналися, вірніше, в середу ми дізналися, що 2,6 мільярда гривень з ковідного фонду були перенаправлені, були підтримані урядом перенаправлення цих грошей на доплату Міністерству внутрішніх справ і майже 67 тисячам поліціянтів, які зараз б'ють людей на вулицях. Для порівняння: у нас лише 12 тисяч медиків отримали підтримку з фонду COVID, тобто доплати, які їм обіцяли, і це далеко не 300 відсотків. Скажіть, будь ласка, чи підтримували ви особисто таке рішення? Чи вважаєте ви справедливим те, що лише кожен десятий медик, коли у нас більше 6 тисяч інфікованих медиків, отримають зараз допомогу і отримають зараз додаткові виплати за боротьбу з COVID і кожен другий поліцейський? 12 тисяч медиків і 67 тисяч поліцейських. Скажіть, будь ласка, на чому було… як обґрунтовувалося те, що… Шановний народний депутат, дякую за запитання. Я вважаю некоректним порівнювати роботу медиків і роботу поліцейських. Але щодо цього рішення уряду хочу сказати, що, так, органи внутрішніх справ також були задіяні в заходах по боротьбі з коронавірусом і заходах щодо запровадження карантину. І, так, було прийнято відповідне рішення уряду, і, так, я за нього голосував. Дякую. Дякую. Шановні народні депутати, переходимо до запитань до членів уряду від народних депутатів. Прошу вас записатися на запитання.

Доброго дня, шановні депутати! Ви знаєте, що останній тиждень негода вирувала в Івано-Франківській області. Забрано більше п'ятнадцяти мостів, десятки населених пунктів відрізані від ознак цивілізації. Звертаюся до міністра інфраструктури. Як може прокоментувати і зробити ті кроки для того, щоб в Івано-Франківську область було включено додаткове фінансування, дорожні

перебувають у занедбаному стані, це мости, дороги і під'їзні шляхи. Дякую. Я почну відповідати, передам слово міністру інфраструктури. По-перше, шановний народний депутат, дійсно, в чотирьох областях вирувала негода, всюди нанесені збитки. Ми вже говорили про це і проводили відповідні комісії ТЕБ і НС. Потрібно провести їх в областях, в тому числі в Івано-Франківську, визначити в першу чергу, які збитки нанесені людям, домашнім господарствам, дорожньому фонду і по тих мостах, про які ви згадували. Відповідно є резервні фонди і обласні, і місцеві, і державний. Відповідними рішеннями, в залежності від рівня надзвичайної ситуації визнається і переводяться кошти для того, щоб ліквідувати зараз терміново наслідки стихії, які були нанесені. Це перша процедура. А те, про що ви говорити загалом, виділення коштів на місцеві дороги і мости, загалом зараз передбачено 22 мільярди на ремонти, реконструкцію доріг місцевого значення. Ми також в міністерстві опрацьовуємо окрему програму ремонту і розбудови мостів, в тому числі на дорогах місцевого значення. Я, в принципі, вже і відповів на ваше питання. Тому зараз головне, щоби мости, на мости місцевого значення і на дороги місцевого значення була підготовлена відповідна проектно-кошторисна документація. Це невеликі кошти відносно до вартості ремонтів і будівництва. Треба готувати проектно-кошторисну, висновки експертні відповідні свіжі і подавати, а ми будемо віднаходити джерело. Для нас важливо розвивати інфраструктуру, зокрема мости, мостову інфраструктуру. Дякую. ТАРАСЕНКО Т.П. Доброго дня. В мене питання до міністра фінансів з приводу Державної судової адміністрації та фінансування судів. Зараз склалася дуже складна ситуація щодо неможливості направлення кореспондентів в зв'язку з дефіцитом бюджету Державної судової адміністрації. Прошу відповісти на перше питання, вирішите цю проблему. А також хочу наголосити на тому, що на даний час вже півроку не працює комісія при Міністерстві фінансів України щодо контролю видатків ДСА, що також є неприпустимо. Дякую за запитання. Комісію відновимо. З приводу відновлення видатків. Я нагадаю, що ми вносили зміни два місяці тому і, на жаль, попередній уряд не передбачив достатньої кількості видатків для Державної судової адміністрації і ми вимушені були, враховуючи, що комусь були скорочені видатки, Державній судовій адміністрації додатково збільшити, розуміючи складність ситуації, на 1 мільярд гривень. Ми враховуємо і нинішню складну ситуацію, якщо буде необхідність, ми кошти віднайдемо. Дякую за запитання. В мене запитання до пана Прем’єр-міністра. Я неодноразово до вас звертався щодо ситуації в Чернігівській області щодо розподілу перспективного плану та територіальної реформи. Замість п'яти районів, які вимагають створити громади, створюються чотири. Також розподіл, територіальний розподіл громад стався без узгодження з об'єднаними територіальними громадами. Губернатор подав на своє власне бачення цей перспективний план до Кабміну. Він не чує людей. І у цей вівторок відбувся штурм обласної Чернігівської держадміністрації. Я вам нагадаю, що останній раз така подія була під час Майдану. Тобто ситуація дуже напружена, а наш губернатор займається самопіаром, бордами і політичною якоюсь передвиборчою кампанією, і в нього найгірші результати роботи серед очільників ОДА. Я прошу звернути вашу увагу і вирішити це питання, адже дуже серйозна напружена ситуація у нашій області. Дякую. Дякую за цей сигнал. Уряд прийняв всі рішення. Розподіл перспективних планів областей по Україні завершено. Він відбувався з використанням всіх положень і методологій. Працювала над ним відповідна велика робоча група з залученням народних депутатів, з залученням експертів, працівників Міністерства регіонального розвитку, інших відомств, в тому числі і представників громад, обласних рад, обласних адміністрацій. Тому на сьогоднішній день, повторюю, перспективні плани затверджені і погоджені. Розподіл районів – це та частина адміністративної реформи, яка передбачає утворення так званого субрегіонального рівня державної влади. І це не про місцеве самоврядування. Тому тут питання до методології, до утворення районів. Не бачу якоїсь інтриги або якихось непорозумінь для громад. Стосовно розподілу громад. Якщо є об'єктивні підстави, а не політичні, давайте над ними працювати. Є профільний комітет, є професійна робоча група, яка на сьогодні працює. Якщо є помилки, то будемо шукати варіанти, як їх виправляти, але це буде можливо після проведення відповідних місцевих виборів. Напрацювання треба робити, напевно, вже і зразу, щоб громади розуміли, що є процес, і розуміли об'єктивність правильності прийняття всіх рішень. Дякую за увагу.

Я звертаюсь до пана Прем'єр-міністра шановного Дениса Анатолійовича. У мене все ж таки питання, я повторююсь. Я твердо знаю, що зараз уряд "нарізає" кошти на ремонт каналізації, школи, очисні споруди, водогони і так далі тільки по округам, де обралися депутати від "Слуга народу". Скажіть мені, що це за практика? Чим завинили ті люди, які голосували за інші політичні партії? Вони так само на виборах Президента голосували за Володимира Олександровича Зеленського. Вони так само голосували за "Слуга народу", за партію, а не тільки за депутатів-мажоритарників. заслуговують на те, щоб уряд рівномірно розподіляв кошти по Україні. Я хочу, щоб ви пообіцяли твердо на всю країну, що кошти будуть поділені порівну по кожному району, по кожній області, по кожному округу. Що буде статистика і таблиці на всю країну оприлюднені, кому і яким партіям, яким представникам яких партій і

затвердив порядок розподілу коштів на соціально-економічний розвиток. Там є формула і вона передбачає пропорційне і рівномірне розподілення державних коштів на соцекономрозвиток по областях. А дальше вже все відбувається за відповідною конкурсною процедурою, коли комісія обласна і державна відбирає ті або інші об'єкти. Розподіл по регіонах абсолютно рівномірний згідно формули. Дякую.

Лаба Михайло Михайлович. Включіть, будь ласка, мікрофон Лабі. Любота Дмитро Валерійович.

переконаний, незважаючи на вчорашнє голосування, уряд все одно виконуватиме представлену програму діяльності. Буде непросто, вам у спадок дісталися проблеми, створені десятки років тому, але саме вам їх вирішувати. Зараз я направляю на вас два звернення, кожне з яких підписали декілька десятків народних депутатів. Перше стосується відповідальності держави за неналежне урядування в 2011-2019 роках, в результаті чого на невеликі села було перекладено багатомільйонні борги за побудову підвідних газопроводів. Друге – це критична ситуація із збереженістю документів Національного архівного фонду, що безпосередньо впливає на державну систему інформаційної безпеки. Прошу вас, пане Прем'єр-міністре, взяти вирішення цих питань під особистий контроль. Дякую. Дякую. Ми, дійсно будемо працювати за тою програмою, яка була напрацьована нами спільно, урядом, Верховною Радою, Офісом Президента, в основі якої лежить передвиборча програма Президента України та його укази.

Совсун Інна Романівна. Доброго дня, шановні колеги! У мене є ряд питань по освіті. Я була б дуже рада адресувати їх міністрові освіти і науки України, але у нас немає міністра освіти і науки України. Тому перше питання я все-таки адресую Прем'єр-міністрові. Пане Прем'єр-міністре, ми зараз заходимо у вступну кампанію. У нас розпочинається зовнішнє незалежне оцінювання. В цих умовах у нас немає міністра освіти і у нас немає директора Українського центру оцінювання якості освіти. Я би дуже хотіли почути відповідь на питання про те, коли ми отримаємо цих очільників відповідних відомств в цей складний період початку вступної кампанії? І питання до виконуючого обов'язки міністра. Звертаються з регіонів, дуже багато питань задають про програму "Спроможна школа". Хочуть люди дізнатися, чи будуть гроші виділені на літні канікули, щоб зрештою розпочати ремонти, які були обіцяні відповідно до цієї програми? Дякую. Дякую за ваше питання. У нас надзвичайно професійна і відповідальна виконувач обов'язків міністра освіти і науки. Я принагідно їй подякую за те, як вона відповідально і абсолютно професійно ставиться і працює. Стосовно призначень. Впевнений, що найближчим часом це питання буде вирішено, ви побачите. Стосовно фінансування "Нової української школи" і, в принципі, фінансування, воно відкрите. Я міністра фінансів попрошу зараз прокоментувати, доповнити по можливостях фінансування програми "Нова українська школа", з якого часу ми це вже відкрили. Дякую. Ми зможемо профінансувати програму відповідно до порядку використання коштів. І найближчим часом кошти можна буде використовувати. Дякую. МАНДЗІЙ Л.С. Шановна Інна Романівна, я дозволю собі доповнити про програму "Спроможна школа для кращих результатів". Сьогодні закінчилося засідання комісії, прийняті рішення. Ми погодили проекти по областях. І найближчим часом проінформуємо обласні державні адміністрації про прийняті рішення комісією за участі депутатів Верховної Ради, які є членами цієї комісії. Ми погодили всі області, за винятком міста Києва. Це перенесли на понеділок. Кошти є спрямовані вже в обласні бюджети. Є помісячний розподіл затверджений. І він передбачає використання коштів у літній період часу. Ми теж розраховуємо на те, що школи, оскільки вже є всі проектно-кошторисні документації, проекти зможемо реалізувати до 1 вересня. А по порядку використання коштів, всі проекти мають бути завершені до 31 грудня 2020 року.

Дякую. У мене питання до міністра економіки. Скажіть, будь ласка, вже місяць тому ваш заступник був у Болградському районі і подивився, які втрати зазнали наші аграрії через посуху в цьому році. Тоді він пообіцяв людям, що будуть виплати від уряду, будуть виплати від бюджету саме цим аграріям. Я зверталася до вас декілька разів, і люди до вас звертались. Але, на жаль, сьогодні жодної виплати. І навіть ви кажете про те, що відповідь… мені ви сказали про те, що виплат не буде. То скажіть, будь ласка, відверто, чи буде допомога від уряду цим аграріям, які сьогодні постраждали, чи не буде? Дякую. І друге питання я хочу задати міністру освіти. Чи буде переглянутий порядок виплати лікарям, а саме будуть там зазначені ті лікарі, які входять до станції екстреної допомоги? ви також отримали дуже багато звернень від Ізмаїла, Болграда, від лікарів, які сьогодні не отримали, які саме працюють у медичних станціях екстреної допомоги, і не отримують жодних виплат, Дякую за запитання. Дійсно, там складана ситуація по півдню Одеської області. Ми продовжуємо вивчення питання. На даний момент у нас в Кабінету Міністрів немає механізмів допомоги приватному сектору. Але ми вивчаємо питання. І думаю, що треба разом спільно з комітетом знайти, можливо, якесь законодавче рішення. Дякую.

СТЕПАНОВ М.В. Я думаю, що шановний народний депутат переплутала. Задала питання міністру освіти, але воно стосувалося виплати лікарям. Мабуть, воно адресувалося міністру охорони здоров'я. надбавки до заробітної плати отримують всі без виключення лікарі і медичні працівники, які безпосередньо працюють з хворими на COVID-19, і екстрена медична допомога. Якщо ми говоримо про Одеську область, то там чітко визначено бригади, які працюють безпосередньо з ковідними хворими, виїжджають на відповідні виклики і отримують цю доплату, всі кошти перераховуються і перераховуються достатньо вчасно.

Шановні колеги, в першу чергу звернення до Прем'єр-міністра. Денисе Анатолійовичу, ми вам дуже дякуємо за вашу послідовну позицію в вирішенні критичної ситуації в вугільній галузі. Єдине, що шахтарі зараз, знаєте, вони просто затримали подих, вони готові були вже йти на Київ. І ми знаємо, що їх представники тут були. Але ваші заяви останні надали їм надію, і вони чекають на сьогодні, коли ці слова вже перейдуть до справи. Це перше питання. І друге. В Донецькій області, на превеликий жаль, сьогодні не можна використовувати тих кредитів, які надаються 5-7-9. Я вас дуже прошу звернути на це увагу, це і Донецька, і Луганська області. Кажуть, що дуже ризиковано давати зараз там кредити. А яким чином тоді робити трансформацію вугільних регіонів, хтось на це дасть відповідь? Розберіться, будь ласка, з тими питаннями. І я дуже прошу вашої допомоги по Донецькій і Луганській області. Дякую. Дякую. Шановна Вікторія Олександрівна! Вітаю вас з днем народження! Приєднуюся до тих привітань, які сьогодні були. Стосовно використання українського вугілля, виробленого державними шахтами. Уряд прийняв відповідну постанову для підприємств теплової генерації державної форми власності, і найближчим часом вона буде опублікована, вступить в силу. І, дійсно, шахтарі зможуть уже з довірою і полегшенням зітхнути і продовжувати бути впевненими в завтрашньому дні і в своїй професії. Стосовно кредитів за програмою 5-7-9. Справа в тому, що ця програма була трансформована, і фактично ця програма передбачає видачу кредитів під нуль відсотків для існуючого малого і середнього бізнесу, який має кредити. Тобто це програма рефінансування існуючих кредитів, там ризик оскільки це видані існуючі кредити. Тому дуже важливо, ми з банками про це проговорили, щоб вони дали додаткову комунікацію серед своїх клієнтів мікро- і малого бізнесу про те, що вони можуть через цю програму отримати так звані кредитні канікули – нуль відсотків за кредитами, плюс відстрочка сплати тіла кредиту до кінця цього року. Стосовно програми видачі нових кредитів "Нові гроші" під державні гарантії, фактично під 10 мільярдів гривень, вона у роботі і буде найближчим часом започаткована для того, щоб підтримати малий і середній бізнес. Дякую. Дякую за ваше питання. Дякую. Шановні колеги, час "години запитань до Уряду" вичерпаний. Дякую, шановний пан Прем'єр-міністр, дякую, шановні колеги з уряду. Пропоную переходити до нашої роботи. Дякую, Денис Анатолійович.

Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Постанови про призначення Абрамовського Романа Романовича міністром захисту довкілля та природних ресурсів України (реєстраційний номер 3586). Питання про призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України розглядається Верховною Радою України згідно зі статтями 83, 85 та 114 Конституції України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій, які внесені депутатською фракцією політичної партії "Слуга народу", до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України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 Пропонується наступний порядок розгляду цього питання. Представлення кандидата Прем'єр-міністром України – до 2 хвилин; виступ кандидата на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів – до 3 хвилин; запитання до кандидата від депутатських фракцій і груп – до 21 хвилини; запитання до кандидата від народних депутатів України – до 6 хвилин. Після цього співдоповідь комітету – до 2 хвилин і прийняття рішення. Не буде заперечень до порядку? Можемо працювати. До слова запрошується для представлення кандидата Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль. Шановний пане Голово Верховної Ради, шановна президія, шановні народні депутати, шановні українці! Ви знаєте, що урядом було прийнято рішення і Міністерство енергетики і захисту довкілля було розділено на два міністерства: Міністерство енергетики і окремо Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів. Відповідно на сьогоднішній день є необхідність у призначенні профільного міністра, що значно підвищить якість роботи у сфері екології і охорони довкілля, використання природних ресурсів. Роман Романович Абрамовський – діючий заступник міністра енергетики та захисту довкілля. Працює на цій посаді з жовтня 2019 року, має надзвичайно успішний досвід роботи як у бізнесі, так і в державній службі, в державному управлінні. після наших співбесід, консультацій з Романом Романовичем було прийнято рішення, що він візьме на себе таку велику відповідальність за екологію України,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 про призначення Абрамовського Романа Романовича міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. Дякую. Для виступу запрошується кандидат на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Абрамовський Роман Романович. Добрий день, шановні народні депутати! Насправді в екологічній політиці на сьогодні дуже багато викликів. Всі ці виклики нам зрозумілі. Я чітко знаю, що робити, щоб ліквідувати і наслідки промислового забруднення, і адаптуватися чи запобігати змінам клімату, багато питань в лісовому господарстві, багато питань в інфраструктурі поводження з відходами, в тому числі з радіоактивними відходами. Ми вступили в період маловоддя. Це теж неабиякий виклик, з якому прийдеться дати раду і боротися з цим маловоддям, використовуючи всі наявні в нас можливості і ресурси. І є питання, які стосуються рибного господарства і рибної політики в тому числі. Знаю, в мене є чіткий план як зробити так, щоби рибне господарство і взагалі рибні ресурси приносили користь державі, не окремим ділкам, а саме державі Україна. Якщо український парламент надасть мені можливість проявити себе на посаді міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, найближчим часом представлю чіткий покроковий план, який буде корелюватися з програмою діяльності уряду. Ви мали можливість ознайомитися з її екологічним блоком, не думаю, що були якісь суттєві зауваження до нього. Ми зробимо чіткий план реалізації цієї програми і будемо його виконувати на протязі всієї каденції нашого уряду. Дуже дякую уряду, всьому українському уряду за те, що розділили міністерства, які були об'єднані влітку 2019 року. Це дасть можливість більше сконцентруватися в нашому міністерстві на екологічній політиці і на ощадливому використанні природних ресурсів. Сподіваюсь, що буду дуже плідно співпрацювати з парламентом, тому що без парламенту ми не зможемо провести системні реформи, які в нас на порядку денному на сьогодні існують. Це і реформа ринку деревини, це і реформа рибної галузі, це реформа стосовно контролю зменшення запобігання промислового забруднення, адаптації до змін клімату, системи торгівлі викидами у тому числі.

Доброго дня! У мене таке питання загалом з екологічними оцінками (я би попросила пана переді мною відійти, щоб я могла бачити міністра) проблемою екологічної оцінки і, зокрема, питання по всій Україні. Мене цікавить, зокрема, Львів і Львівська область. Скажіть, будь ласка, що ви зробите, щоб це змінити? Дякую за запитання. Якщо ви кажете про стратегічну екологічну оцінку, то, насправді, є прийнятий законопроект, який по суті формалізував процес стратегічної екологічної оцінки, але не наповнив її сутністю. Тобто зараз це в більшості формальна процедура і формальний підхід у суб'єктів оцінки до складання такої оцінки. Ми плануємо взагалі змінити, внести пропозиції щодо зміни в законопроект про про стратегічну екологічну оцінку, щоб, дійсно, наповнити її сенсом. Щоб ця оцінка, коли ми кажемо про оцінку документів державного планування, щоб вона, дійсно, враховувала інтереси громади, екологічні аспекти. Якщо ми кажемо про оцінку державних програм, цільових державних програм, щоб ця оцінка давала нам змогу, дійсно, оцінити на довгу перспективу, до чого призведе, які будуть наслідки тієї чи іншої програми. Так, у нас є на порядку денному зміни до Закону "Про стратегічну екологічну оцінку". Дякую. Дякую. Будь ласка, Власенко Сергій Володимирович, фракція політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". 11:28:23 ВЛАСЕНКО С.В. Шановний Романе Романовичу, представляючи вас, Прем’єр-міністр сказав, що ви фахівець з державного управління. Ви вийшли і три хвилини нам розказували гасла, десять разів використали слово реформа, жодної програми не надали. Ви черговий, вибачте, при всій повазі до вас, ви черговий "кіт у мішку", якого нам пропонують: без програми, без бачення, без нічого. При цьому ви сказали про те, що ви ще потім, ви кажете, оберіть мене зараз, а програму я вам дам пізніше, і при чому, ви сказали, що ви дасте програму на підставі програми уряду. Я вам просто хочу сказати, що вчора програма уряду не була підтримана цим парламентом. Тому не треба щось робити і корелювати це з програмою уряду, яка не підтримується українським парламентом. У мене просте питання до вас: чи не краще було б вам як кандидату прийти в цю залу з готовою програмою, її доповісти депутатам, показати ваше розуміння проблематики, щоб ми могли вас підтримати або не підтримати? Хоча ми як опозиція не підтримуємо кадрові призначення уряду. Дякую за ваше питання. По-перше, хочу сказати, що прийняття або відхилення програми діяльності уряду ніяк не вплине на складання програми діяльності міністерства. Чому, я вам поясню. Тому що екологічний аспект цієї програми, над яким я теж особисто працював, на мою думку, виписаний досить професійно. Там є і обчислювані результати, і конкретні кроки, які будуть здійснені, там є вся проблематика, яка існує на сьогодні. Я вимушений не погодитись з вами в тому, що програма діяльності уряду частині екологічної політики виписана якось погано чи там вона несуттєва, а на сьогодні давати і займати дуже багато часу на викладання своєї програми перед народними депутатами, вважаю, просто було недоцільним. Я можу окремо зустрітися з фракцією вашою і доповісти в деталях усі кроки, які ми будемо робити, якщо буду обраний на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, народний депутат Бондар Віктор Васильович, депутатська група "Партія "За майбутнє". 11:30:40 БОНДАР В.В. Прошу передати слово Яценку Антону. ГОЛОВУЮЧИЙ. Антон Яценко, будь ласка. Шановний пане Абрамовський, ми вас у комітеті знаємо як такого досить сильного професіонала дійсно. Але в мене і в нашої групи – депутатської групи "За майбутнє" є питання. ви знаєте, що буквально, коли об'єднали два міністерства, це була дуже така велика помилка і зараз ми її виправляємо, було скорочено фактично на три четвертих всі екологічні програми, та ж сама 1270,

які ви маєте плани щодо цього, яка у вас співпраця з Мінфіном очікується, щоб ми це питання швидко вирішили? Тим паче, що на бюджетному комітеті прийнято рішення рекомендувати Мінфіну це зробити. Хотілось би дуже чітко почути вашу позицію щодо цього питання. Дякую. Дякую за питання. Ми не один раз, дійсно, дискутували по цьому вопросу в комітеті і однозначно і комітет, і міністерство прийшли до висновку, що пригнічувати, скажімо так, екологічні програми за рахунок інших програм – це неправильно. Дійсно, я буду звертатися до Мінфіну особисто, дискутувати з міністром, з Прем’єр-міністром Денисом Анатолійовичем Шмигалем з приводу того, щоб повернути, в якійсь частині повернути програму і 1270, і 1500. Щодо субвенцій, я думаю, що це вже буде питання обговорення на наступний рік тут буде дискусія. Ми готові до цієї дискусії долучитися як міністерство і все ж таки прийняти об'єктивне рішення. Тобто все буде виходити з того, які гроші будуть виділені на наступний рік по обом програмам – 1500 і 1270. Можливо, їх буде достатньо, механізм розподілення цих ресурсів буде прозорим і зрозумілим для громад, для всієї України. Але 100 відсотків, що ми будемо проводити консультації і наша мета – повернути ці гроші і використати їх максимально в цьому році. Дякую. Доброго дня. Прошу передати слово Овчинниковій Юлії Доброго дня, шановний Романе Романовичу. Є декілька маленьких запитань: два стратегічних, одне практичне. Значить, перше. Нещодавно Європейський Союз прийняв стратегію збереження біорізноманіття. Чи плануєте розробити подібний документ в Україні? Друге питання. Вже 5 років в Україні відсутній документ по розробці лісової політики. 2010-2015 була цільова програма по збереженню лісів. Ми на комітеті вирішили розробити подібний документ, але дуже просимо долучитись вас, тому що виконавцем основним є саме міністерство. І останнє питання, практичне тим, що зараз приблизно сім національних природних парків залишаються у підпорядкуванні Держлісагентства. В 2009 році був наказ, відповідно до якого, президентський, вони підуть під підпорядкування Міністерства енергетики. Прохання взяти на особистий контроль, щоб всі національні природні парки були у підпорядкуванні міністерства. Дякую. 11:34:09 АБРАМОВСЬКИЙ Р.Р. Однозначно, всі природні парки, тим більше нам зараз, ну, досить просто це зробити, нескладно, всі природні парки, які у підпорядкуванні держави, будуть переведені під управління міністерством, включаючи і національні природні парки, які зараз знаходяться в управлінні Держлісагентства. Це перше. Щодо біорізноманіття. Ми повністю підтримуємо, звісно, і Бернську конвекцію, і буде розроблена стратегія щодо збільшення біорізноманіття в Україні, а потім і національний план дій до 2030 року. Таке доручення вже дано профільному заступнику, на сьогодні це Ірина Ставчук. вона буде розробляти, ну, і все міністерство, ясно, під моїм контролем, буде розробляти цю концепцію. Ми видамо на розсуд комітету. Потім на підставі неї буде розроблена і опублікована стратегія, ну, і далі національний план дій. Щодо лісової політики. Нам треба прийняти на сьогодні всі законодавчі акти, які ми запланували, що стосується збереження лісів як одного блоку, і другий блок – це використання лісів як природного ресурсу. Це має бути збалансованими діями. Абсолютно збалансовані, де в кінці ми будемо бачити, що залісеність і кількість лісів буде збільшуватися, і хоча би там приблизиться до європейських норм. Враховуючи те, що ви сказали по біорізноманіттю. Хочу сказати, що ще ми будемо підтримувати повністю Закон про Смарагдову мережу. Зараз вже Смарагдова мережа нанесена на публічну кадастрову карту України. Це велике досягнення, але ми не зупиняємося на цьому. Ми чекаємо на закон, працюємо спільно з комітетом над цим питанням. Дякую. Саврасов. Геращенко Ірина Володимирівна. Шановний пане кандидате, міністр – це політична посада. І ви маєте розділяти тоді принципи команди, до якої ви плануєте долучитися. Ваша команда розпочала свою бурхливу діяльність з того, що вона взагалі ліквідувала Міністерство екології, показавши тим, що проблема екології для неї не існує. Навіщо ви туди йдете? Це перше питання. А друге питання. Якщо ви туди йдете, то що ви збираєтесь робити з двома проблемами? Перша – це проблема переробки сміття, яка насправді стала лобістською і корупційною давно в Україні. І по суті тут потрібно ще дуже багато змінювати до європейських стандартів. І друге. Це нова проблема, дуже гостра – обміління річок. На жаль, так само там є багато корупційних складових. Це незаконний видобуток піску і таке інше, і відсутність нормальної практики європейської врятування українських річок. Дякую. Дякую. Знову почну з кінця. Щодо водних ресурсів. Я почав з того, що ми вступили в такий період маловоддя. Вони трапляються раз на 30-40 років, тривають різний час. Досвід показує, що там і 10 років було, і були й більше такі періоди. що ми будемо робити в цьому питанні. По-перше, головним своїм завданням ставлю, щоб відновити водно-болотні угіддя. Це все питання, які стосуються змін клімату. В першу чергу ми можемо штучно регулювати, звісно, водний режим. Там обмежувати гідроелектростанції, обмежувати водний транспорт. Це робиться і зараз. Але глобально це не змінить ситуацію. Глобально змінити ситуацію можна тим, що запобігти неощадливому використанню водних ресурсів. Це з приводу того. Там видобуток піску менше впливає на питання маловодності, але теж впливає, бо гідрогеологія змінюється. Що стосується, чому я йду в цю команду. По-перше, коли я прийшов в команду на посаду заступника міністра, міністерства вже були розділені. Хто знає мене там з народних депутатів, чітко розуміють мою позицію. З першого дня, навіть на співбесіді я сказав про те, що неможна об'єднувати наскрізну і секторальну політику, це неправильно. Дуже дякую сьогоднішньому уряду, який розділив ці політики і розділив по факту органи управління. Тобто я йду в команду, яка розуміє, що екологічна політика є наскрізна, що вона не може бути об'єднана з жодною із політик, які є секторальними. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний Дмитро Олександровичу. В мене буде питання, наступні кілька питань до кандидата на посаду міністра екології. Насамперед я хотів би запитати щодо показників ефективності, які планує досягнути пан міністр, і, зокрема, економічні інструменти, які будуть застосовані для пониження рівня енергомісткості. Другий момент. Цікавить кількість установ для поводження з побутовими відходами, яка їх збільшиться кількість. Третє. Так само, яким буде відсоток викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і в поверхневі води? Нас цікавлять конкретні цифри і конкретний період, коли ми будемо досягати. Ну, і, безмовно, питання імплементації природоохоронних директив. Яка ресурсна база фінансова потрібна вам для того, щоб перейти на ці, виконати ці стандарти щодо якості атмосферного повітря, зменшення забруднюючих речовин, які попадають у водні ресурси. І в який період і в який рік ми це зможемо досягнути? Дякую за відповідь. Дякую. Дуже ґрунтовні запитання. Почну з першого. Щодо обчислювальних показників. Ми зараз підготувати, вже вносили в Раду, але зміна уряду, зараз знову готовий до внесення в Раду Закон про зменшення, запобігання та контроль промислового забруднення. Це імплементація 75 Директиви ЄС щодо зменшення промислового забруднення, так звані інтегровані дозволи. Після впровадження цих дозволів наші плани такі, що промислове забруднення до 2025 року, я маю на увазі саме удільне забруднення. Удільні показники вони мають зменшитися на 22 відсотки від стану сьогоднішнього. Що стосується відходів. Знову ж ми імплементуємо 98 Директиви ЄС щодо управління відходами. Скільки буде там побудовано заводів, мені важко сказати, переробних. Ми маємо створити умови, які наряду з іншими умовами, шановні народні депутати, доступом до правосуддя, захистом інвестицій і так далі призведуть до того, що будуть вкладатися приватні, підкреслюю, приватні інвестиції в сміттєпереробну галузь. це не обмежується тільки побутовим сміттям. Також ми хочемо врегулювати, нормально врегулювати поводження з небезпечними відходами для того, щоб не їздили і не утилізувалися документи, а дійсно, перероблялися, утилізувалися небезпечні відходи. Ми хочемо ввести систему розширення відповідальності виробників, яка при при її впроваджені сама собою при виконанні показників зменшить порядку на 25 відсотків кількість побутових відходів, які потрапляють на полігон для захоронення. Сама пособі ієрархія поводження з відходами, де головним принципом є неутворення відходів, вже зменшить ці показники. Щодо скидів у водні об'єкти. Ми приєдналися до рамкової Водної директиви ЄС. І там є таке поняття, як добрий стан водойм. Звісно, що наша програма, так, це не такий невизначений, скажімо, в цифрах термін, але це європейський термін. Наша програма полягає в тому, щоб досягнути доброго стану водойм хоча б для…

Доброго дня. Шановний Роман Романович, у мене дрібне запитання, але воно може зберегти державі десятки мільйонів гривень і убезпечити жителів гірських районів України від повеней. Мова іде про дозвіл на видобування гравію, який, наприклад, наскільки я знаю, у Закарпатті, я з Ужгорода, у Закарпатті років 8 або 9 цей дозвіл неможливо дістати, тому що у вашому майбутньому відомстві за дозвіл видобування гравію в річках Закарпаття, Івано-Франківщини, Львівщини, Чернівецькій області просять хабара приблизно 15-20 тисяч доларів. Що стається потім? Люди не можуть дістати дозвіл і видобувають гравій незаконно. І всі контролюючі органи на місцях дістають хабарі. Належним чином згідно проектів… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, шановні колеги. Дякую. АБРАМОВСЬКИЙ Р.Р. Дякую за це питання. Думаю, що я кінцівку теж зрозумів. Я вам хочу відповісти так. Видобування гравію у гірських річках, видобування піску, видобування кварцитів, видобування нафти, газу, будь-яких природних ресурсів не має бути пов'язане з будь-якими корупційними ознаками. Це ключова теза. Тобто ми не будемо окремо врегульовувати питання хабарів чи їх відсутності, чи присутності при видобуванні гравію. Ми зробимо… Я буду сподіватися на те, що мені вдасться зробити прозору політику в природокористуванні як такому і в надрокористуванні окремо. Тобто ці процеси, про які ви кажете, вони в більшості були пов'язані зі старою командою, яка знаходиться і в Держгеонадрах, і в Держгеоконтролі, і так далі, в геоінформації. Я все це розумію. Звісно, що це буде лейтмотивом в боротьбі з корупцією, якщо вас влаштовує така відповідь. зали. Шановні колеги, переходимо до голосування.

Шановні колеги, ще два запитання від народних депутатів. Запишіться, будь ласка, на запитання від народних депутатів. Пане кандидате, поверніться, будь ласка, ще два питання.

Дуже дякую за можливість продовжити питання своє. Ще раз, Роман Романович, що стається, якби, наприклад, департаменти в регіонах, в Закарпатті, водники, рибники, департамент екології сіли, дали задачі проектантам спроектувати в кожному місці, де тече гірська річка, місця, де виливає. Що стається? Намивається гравій, річка вимиває береги, потім виходить з берегів і заливає села. Замість того ми можемо збільшити дно, дати дозвіл. Це робочі місця, це на місцях робляться зараз об'єкти і ДФРР, і соцеконом. І тоді русло збільшиться, не буде виливу води в селі чи на пасовища, чи на ріллю. Я дуже прошу дати дозвіл на добич гравію на місця, це вирішить питання, ніколи ніхто із області не буде просити… В мене є пропозиція. Давайте, щоб зараз я не казав так це чи ні, давайте зробимо просто нараду таку, викличемо всі відповідні органи: Держводагентство, Держгеонадра, Держгеоконтроль, можливо, ДФК – і проведемо таку нараду і визначимось, можливо, ви праві. І на сьогодні я не можу сказати, так чи ні, але гарантую, що ми зробимо таку нараду і зробимо висновки. Дякую

Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Маю до вас два запитання. Перше. Як ви відноситесь і ваша оцінка рішення, коли воно приймалося про об'єднання Міністерства енергетики Міністерства екології в такого дивного гібридного якось монстра – екології і енергетики. Чи це спрацювало? Що це дало? І ваше відношення до цього як управлінця. Друге запитання стосовно міста Києва. Бортницька станція аерації – надзвичайно важливий проект. Тож в мене до вас запитання, ваше відношення як міністра до цього проекту. І що ви будете робити, щоб щонайшвидше цей проект був зреалізований? Дякую. Дякую. Знову з кінця. По Бортницькій станції аерації. Колись, в минулому скликанні Верховної Ради, я мав честь працювати заступником міністра, і насправді ми закінчували переговори з японським агентством JICA щодо фінансування цього заходу, а з колишнім міністром екології і природних ресурсів у палких таких дискусіях ми все ж таки добилися того, щоб міністерство профінансувало роботу на "піонерних" мулових полях. Я чітко розумію це питання, дуже добре, в принципі, все, що треба від міністерства, яке опікується екологічною політикою, зроблено по цьому питанню, і м'яч на полі Департаменту житлово-комунального господарства КМДА. Тобто все, що буде треба від міністерства, звісно, ми будемо опрацьовувати і погоджувати в межах компетенції і в законодавчому порядку. Щодо роз'єднання міністерств, приєднання, потім роз'єднання, я вже у двох словах відповів Ірині Геращенко. Я скажу так, і доповідав комітету, що синергія, яка очікувалася, досягнута не була. Дякую. Дякую, шановний кандидат. До слова запрошується голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олег Володимирович Бондаренко. Після цього переходимо до голосування, запросіть народних депутатів до зали, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування на своєму засіданні 3 червня 2020 року розглянув проект Постанови Верховної Ради України про призначення Абрамовського Романа Романовича на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Комітет прийняв рішення підтримати подання Прем'єр-міністра України Шмигаля Дениса Анатолійовича про призначення Абрамовського Романа Романовича міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. Окремо хочу сказати, шановні колеги, на нашому засіданні Роман Романович склав іспит, який тривав півтори години, він склав його з честю. Я дуже прошу підтримати та проголосувати. Дякую. Готові голосувати? Переходимо до прийняття рішення. Відповідно до статті 85, 114 Конституції України ставлю на голосування для прийняття в цілому проекту Постанови (реєстраційний номер 3586) про призначення Абрамовського Романа Романовича на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-264 Рішення прийнято. Вітаю! Відповідно до статті 10 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" особа, призначена на посаду члена Кабінету Міністрів, у день свого призначення перед вступом на посаду складає на пленарному засіданні Верховної Ради дочитаю. Для складання присяги на трибуну запрошується міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Абрамовський Роман Романович. Покажіть, будь ласка, голосування по фракціях.

Я, Абрамовський Роман Романович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету Міністрів України, урочисто присягаю на вірність Українському народові. Зобов'язуюсь додержуватися Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет та незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут Українського народу, сталий демократичний розвиток суспільства.

джерел енергії, (реєстраційний номер 3658). Пропонується включити це питання до порядку денного сесії. Необхідна підтримка 226 народних депутатів України. Після цього скорочення строків. Питання не розглядається, по суті розглядати сьогодні не будемо. Готові голосувати? Питання про включення до порядку денного. Ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного проект Закону реєстраційний номер 3658. Прошу підтримати та проголосувати.

За-291 Рішення прийнято. Пропонується скоротити наполовину строки подачі альтернативних законопроектів та підготовки до розгляду під час першого читання законопроекту реєстраційний номер 3658. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-249 Рішення прийнято. Аналогічний законопроект – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про ринок електричної енергії" (реєстраційний номер 3657). Пропонується включити це питання в порядок денний сесії. Прошу підтримати та проголосувати.

За-272 Рішення прийнято. Пропонується визнати законопроект невідкладним та скоротити наполовину строки внесення альтернативних законопроектів і надання висновків комітету щодо нього. Мова іде про законопроект реєстраційний номер 3657. Прошу підтримати та проголосувати.

оголошення. Згідно з поданими заявами та відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про вихід народних депутатів України Білозір Лариси Миколаївни, Вацака Геннадія Анатолійовича та Кучера Миколи Івановича із складу депутатської групи "Партія "За майбутнє" та їх входження до складу депутатської групи "Довіра". Шановні колеги, у нас залишилося 3 хвилини до перерви. Оголошується перерва до 12:30. Будь ласка, не запізнюйтесь. Почекайте. Голови депутатських фракцій та груп, будь ласка, підійдіть до мене, я хотів би одне питання обговорити зараз. Дякую. Будь ласка, підготуйтесь до роботи.

Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" (щодо продовження строку дії у зв'язку із загрозою зростання захворюваності населення на коронавірусну хворобу. Шановні колеги, підготуйтесь до голосування. Зараз скорочена процедура. Готові голосувати? Ставлю на голосування Ставлю на голосування пропозицію про розгляд питання за скороченою процедурою. Реєстраційний номер 3636. 150 голосів. Шановні колеги, всі будуть готові проголосувати за скорочену процедуру? Олександр Рафкатович, чому ні? Це правда важливе питання. По повній не встигнемо прийняти – не буде працювати закон. По повній? Дві фракції за те, щоб його завалити, щоб він… не продовжити? Артур Володимирович, я думаю, що ви помиляєтеся. За скорочену процедуру. Прошу підтримати та проголосувати. Дякую. За – 204. Рішення прийнято. Слово для доповіді надається голові Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Радуцькому Михайлу Борисовичу. 4 хвилини дайте і від авторів. 2 достатньо? 2 хвилини.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 (щодо продовження строку дії у зв'язку із загрозою зростання захворюваності населення на коронавірусну хворобу (COVID-19) (реєстраційний номер 3636), авторами якого є представники всіх без виключення фракцій та груп парламенту. Нагадаю, колеги, що у березні як реакція на епідемію COVID-19 в Україні ми разом з вами прийняли Закон 539. Цей закон, опираючись на світовий досвід боротьби з пандемією, дозволив так зване використання препаратів off-label use для лікування коронавірусної хвороби. Сьогодні багато пацієнтів вже отримують таке лікування. Але закон втрачає чинність з 01.07.2020 року. Фактично з 1 липня такі пацієнти не зможуть отримувати відповідні ліки, і це може призвести до катастрофічних наслідків. Цим законопроектом пропонується продовжити дію Закону 539 щодо використання препаратів off-label use до 1 січня 2021 року. Законопроект підтриманий всіма фракціями парламенту, а Верховна Рада України визначила його невідкладним. Головне науково-експертне управління Верховної Ради також підтримує необхідність прийняття законопроекту. Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує Верховній Раді України проект закону реєстраційний номер 3636 за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому як закон, доручивши комітету спільно з Головним юридичним управлінням здійснити техніко-юридичне опрацювання. Прошу підтримати пропозицію комітету. Запишіться, будь ласка, два – за, два – проти від депутатських фракцій та груп.

Шановні українці, на жаль, ми бачимо надзвичайно тривожну статистику: щодня кількість хворих на COVID збільшується. І це говорить про кілька проблем. Перше. Влада програла боротьбу з пандемією. Друге. Влада так і не змогла захистити українських медиків. Третє. Влада не змогла забезпечити достатню кількість тестів. Де 10 мільйонів тестів, які Президент Зеленський обіцяв ще 3 місяці тому зустріти в аеропортах України? Їх немає. Де необхідна кількість лабораторій для того, щоби українці, які мають підозру на COVID, не чекали тесту кілька днів? А зараз іноді до 10 днів потрібно чекати необхідний аналіз проведення необхідного результату. І, власне, все це говорить, і вважайте наш виступ, "Європейської солідарності", депутатським зверненням, що правоохоронні і силові структури, які сьогодні "кошмарять" опозицію, "кошмарять" бізнес, "кошмарять" кого завгодно, тільки не крадіїв і корупціонерів, мають розібратися, так де ж ці тести, де маски, де захисні костюми. І в цей час, коли наша політична команда, Петро Порошенко передають в усі регіони України захисні костюми для лікарів, тести, влада, яка сама програла цю битву, ще і забороняє лікарям брати допомогу від Петра Порошенка і від опозиції. Пару тижнів тому до нас звернулися лікарі з Волновахи. І коли привезла наша команда їм ці захисні костюми, вони зі сльозами на очах зізналися, що місцевий "князьок" заборонив їх брати. У Хмельницькому глава області, який разом з Президентом порушували карантин пили каву там без захисних масок, так само позбирав з лікарів листи, що це не партія "Європейська солідарність" привезла допомогу, а Фонд Порошенка, але не Порошенка. До якого маразму ви доходите? Ви знаєте, це просто дріб'язкова нікчемна влада, яка не може захистити країну ні він чого, навіть від пандемії. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, шановні громадяни України! Зараз привід, обговорюючи цей законопроект, все ж таки взяти і зробити тут і зараз. Уряд пішов, але мають почути нас, депутатів. У неділю День медиків в Україні, в нашій з вами країні. Саме вони на передовій. То настав час на передову передати, виплатити безумовно і в повному обсязі 300 відсотків надбавки кожному лікарю, кожній санітарці, кожній медичній сестрі і медбрату. Має бути виконана як для справжніх наших захисників головна функція держави – захистіть, заплатіть і дайте можливість фахово працювати українським медикам. Друге. Ми як фракція "Батьківщина" наголошуємо, що європейські країни, зокрема, Німеччина, вже винайшла другу вакцину і її зараз вже більше ніж 200 людей випробовують, і найближчим часом вона з'явиться для громадян Німеччини. Можливо, настав час уряду нашому підняти можливості, дипломатію українську і увійти швидше в переговори. Щоб і для громадян України така вакцина потрапила серед перших, для наших з вами громадян. І третє. Ми як фракція "Батьківщина" наполягаємо на прозорому і результативному розслідуванні фактів корупції при закупівлі медичних халатів, при закупівлі медичного обладнання, які сталися так само в цьому році. І до цього часу ні НАБУ, ні ДБР нам не повідомили про жоден результат таких зловживань. Мільйонні розкрадання на коронавірусі – це злочин проти національної безпеки. Він має бути розслідуваний і ми маємо дізнатися, хто ж покараний. Дякую за увагу. Прошу передати слово Сергію Вельможному. ГОЛОВУЮЧИЙ. Вельможний. Сергій Вельможний, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, дивлячись на статистику хворих на коронавірус, стає зрозумілим, що лікарські засоби, які можуть полегшити протікання хвороби, треба закуповувати. Але було б добре, якщо б МОЗ надало інформацію, які ліки протягом двох місяців дії закону були закуплені і які є лабораторні дослідження щодо їх ефективності. Тоді парламент зможе прийняти виважене і правильне рішення щодо доцільності продовження дії закону до кінця року. Прошу вважати мій виступ офіційним депутатським зверненням до Міністерства охорони здоров'я щодо надання інформації про лікарські засоби, які були закуплені протягом квітня-травня цього року, та про лабораторні дослідження, які були проведені щодо ефективності закуплених ліків. Сьогодні законопроект необхідно підтримувати за основу. І в другому читанні визначитися лише після отримання відповіді відповідної інформацію від профільного міністерства. Дякую за увагу. Сергій Вельможний, депутатська група "Довіра", Луганщина. Дякую. Прошу передати слово Макаренку Михайлу Васильовичу. шановні колеги, я вам хочу сказати як лікар, що, поставити чуть-чуть вас, щоб ви знали: етіологію і патогенез коронавірусу ніхто не знає. Не знають, і даже до цього я вам хочу сказати, де ми спілкуємося, не знають інкубаційний період скільки. Одні вчені кажуть, неділю, другі – дві неділі, треті – 30 днів. Але я хочу сказати, да, ми кожен раз ми виступаємо і кажемо. Але я вам хочу сказати, треба щось робити. Я піддержую виступаючих до мене, де казали, де наші маски, де наші тести, де це все. Це все добре. Але я хочу, дуже багато можна казати, але я хочу сказати, що щось треба робити. І ми приймаємо цей законопроект, де Михайло Борисович Радуцький казав, хоч щось треба робити, щоб якось лікувати. Да, у нас є дуже багато недоліків. Дуже багато недоліків. Я ще вам хочу сказати, як я з вами спілкувався, що я казав, в січні місяці як в Європі це палало, я кажу біля нас, вокруг нашої України якась невідома інфекція, коронавірус так називаємий. Але ми якось не сосредоточились і не взяли це заувагу і не знали, що біда. Біда до нас прийшла, і треба робити. Да, я думаю, що з вами, сумісно з вами ми все зробимо, але треба до нашого Кабінету Міністрів. Дивіться, ми зробили зміни до бюджету. 70 мільярдів гривень ми дали на коронавірус. 12 мільярдів ми використали, а остальні пустили без нас, без відома Міністерство фінансів і наш профільний, час, вибачте. Шановні колеги, є бажаючі виступити з мотивів? Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Шановні колеги, переходимо до голосування. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Одразу хотів би вам повідомити, що цей законопроект комітет рекомендує прийняти за основу і в цілому. Я хотів би, щоб ви підтримали цю пропозицію. Тому що, якщо ми вийдемо за 1 липня, то втратимо цю можливість. Готові голосувати? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" (щодо продовження строку дії у зв'язку із загрозою зростання захворюваності населення на коронавірусну хворобу (COVID-19) (реєстраційний номер 3636). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-309 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проект Закону про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" (щодо продовження строку дії у зв'язку із загрозою зростання захворюваності населення на коронавірусну хворобу (COVID-19) (реєстраційний номер 3636). Прошу підтримати та проголосувати.

За-311 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. шановні колеги! Ви знаєте, ми вчора проголосували за складання мандата нашої колеги Ольги Бєлькової, але вона залишила нам в спадщину цей важливий законопроект 2284. Він стоїть в порядку денному, про фінансові інструменти, ми його не могли прийняти 10 років. Тому велике прохання, якщо можна, його підняти сьогодні і прийняти цей закон, і закінчити наш пленарний тиждень на цій позитивній ноті. Дякую. Хто буде проти? Раз, два… Ви будете наполягати на правках? Що Регламент? Регламент ми можемо перенести, якщо 226 голосів буде. Ви не можете бути "проти" або "за", це зал вирішує. Давайте проголосуємо зараз за за підняття. Але скажіть, там багато правок? Шановні колеги, чи хтось буде наполягати на правках? Ні, точно?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 Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-285 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Надійшла заява від двох депутатських фракцій та груп про перерву з заміною на виступ. Лерос Гео Багратович. Шановні колеги, що зараз відбувається у парламенті? Представник "Велюр" у парламенті збирає підписи за відставку голови комітету Бабака через те, що він відмовився підтримати кандидатуру на посаду міністра освіти. Я не розумію, як можна голосувати за цю "відрижку" Табачника, це неприпустимо. Я звертаюся до своїх колег, я прошу вас згадати, з якою метою ви йшли у парламент. Ви хочете, щоб вами пишалися ваші діти, ваші рідні і вся держава, але, голосувавши за подібну кандидатуру, це бетонувати себе під поняттям "корупція", який, як кадровий голод, є тільки одна ціль – знайти добре замаскованого корупціонера. Цього не можна допустити. А тепер я вам розкажу, чому вибрали саме цю кандидатуру. Бо ректори київських вузів обіцяли підтримати нашу колегу на місцевих виборів на мера Києва. Ось і є весь договорняк цієї історії. Я закликаю вас не голосувати, не підписувати під відставку пана Бабака з посади голови комітету. Дякую. Слава Україні! Репліка – Бабак Сергій Віталійович. Можливо, за те, що комітет вчора виніс таке рішення, можливо, за те, що я є прихильником збереження зовнішнього незалежного оцінювання або, можливо, за те, що я роблю поступові кроки для того, щоб наша освіта стала більш якісною і наблизилася на міжнародних стандартів нарешті. Якщо є бажання або хтось справді думає, що я недостойний голова комітету, то прошу виносити постанову в зал і приймайте рішення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Віталійович. Шановні колеги, у нас залишилося 3 хвилини, я думаю, що не варто заходити в якісь інші питання. Не розходьтеся, будь ласка, запити зараз, за деякі з них треба буде проголосувати. Дякую, Дмитре Олександровичу. Отже, шановні колеги, протягом пленарного тижня внесено всього 133 депутатських запити. З них: до Президента України – 3, до органів Верховної Ради – 2, до Кабінету Міністрів – 74, до керівників інших органів державної влади – до керівників підприємств, установ, організацій, розташованих на території України незалежно від їх підпорядкування і форм власності – 5. Отже, шановні колеги, будь ласка, хвилинку уваги, ми переходимо до голосування. Надійшло три запити до Президента України. Ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту (групи народних депутатів Павловського, Задорожнього та інших. Всього 28 депутатів) до Президента України щодо вирішення житлової проблеми мешканців бараків у місті Вишневе Київського області. Прошу підтримати і проголосувати.

За-293 Рішення прийнято. Тому ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого цього депутатського запиту до Президента України. Прошу голосувати.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

Рішення прийнято. Всього 192. Тому прошу, ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого цього депутатського запиту до Президента України. Прошу голосувати.

Всього – 227 народних депутатів. Будь ласка, по фракціях покажіть. Дякую. І останній запит на ім'я Президента ставиться на відкрите поіменне голосування підтримка запиту Сергія Демченка до Президента України щодо скасування указів Президента України про ліквідацію місцевих судів та утворення окружних судів. Прошу голосувати. За-227 Рішення прийнято. Отже, ставиться на голосування рішення про направлення попередньо підтриманого цього депутатського запиту до Президента України. Прошу голосувати.

На жаль, рішення не прийнято. Можемо спробувати ще раз. (Шум в залі) Ні, шановні колеги, наступного разу. Отже, переходимо до зачитування запитів. Якщо можна, тишина в залі, тому що це ваші запити. Отже, запити народних депутатів. Миколи Задорожнього до голови Сумської обласної державної адміністрації щодо заходів виявлення та припинення незаконного видобутку деревинного вугілля. Олега Кулініча до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра енергетики України, голови Національної поліції щодо здійснення державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо вирішення проблеми оплати вартості доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики для розміщення електричних мереж та/або іншого інженерного обладнання. Сергія Мінька до Прем'єр-міністра України щодо необхідності врегулювання механізму реалізації статті 46-1 Закону України "Про нотаріат". Юлії Клименко до міністра інфраструктури України, виконуючого обов'язки голови правління Акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо продовження маршруту пасажирського поїзду до залізничної станції Попасна. Михайла Крячка до Генерального прокурора про протиправні дії з ЄРДР представниками прокуратури та кримінальні правопорушення Федорова І.С. Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка до Державної екологічної інспекції України стосовно вжиття дієвих заходів для забезпечення належної діяльності Національного природного парку "Тузловські лимани". Олександра Ткаченка до Міністерства фінансів України щодо вжиття заходів для забезпечення видатків для оплати праці працівників районних державних адміністрацій Одеської області. Олександра Ткаченка до Кабінету Міністрів України щодо необхідності вдосконалення медичної реформи та вирішення нагальних питань закладів охорони здоров'я Кілійської міської об'єднаної територіальної громади. Івана Шинкаренка та Олександра Ткаченка до Кабінету Міністрів України стосовно вжиття дієвих заходів для створення належних умов для проживання людей і провадження господарської та інших видів діяльності на острові Зміїний і континентальному шельфі. Олександра Куницького та Олександра Дубінського до міністра фінансів України щодо надання народним депутатам України завідомо неправдивої інформації виконуючим обов'язків керівника Одеської митниці Олегом Погореловським під час колегії Держмитслужби 5 червня 2020 року. Юлії Тимошенко до Прем'єр-міністра України щодо скасування Постанови Кабінету Міністрів України № 191, якою передбачається суттєве збільшення розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти. Михайла Бондаря до Голови Верховної Ради України щодо обмеження доступу до державної таємниці народних депутатів фракції політичної партії "Опозиційна платформа – За життя". до голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування щодо визначення в переліку районів Львівської області Бродівського району з адміністративним центром у місті Броди. Групи народних депутатів (Южаніної, Іонової та інших. Всього 10 депутатів) до міністра внутрішніх справ України щодо надання актуальної інформації щодо протоколів про адміністративні правопорушення, складених за порушення статті 443 КУпАП та статті 325 КК України. Групи народних депутатів (Герасимова, Саврасова та інших. Всього 10 депутатів) до міністра інфраструктури України, голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо надання додаткової інформації про стан реалізації "Національного проекту "Велике будівництво". Ірини Геращенко та Марії Іонової до Тернопільського міського голови, голови Тернопільської обласної державної адміністрації щодо окремих питань забезпечення соціального захисту учасника АТО/ООС Кодьмана О.С. Юрія Бойка до Прем'єр-міністра України щодо вирішення проблеми конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств гірничо-металургійного комплексу та вжиття невідкладних заходів на захист вітчизняних виробників сталеливарної продукції. Тетяни Плачкової до тимчасово виконуючої обов'язки міністра енергетики України, міністра інфраструктури України, Прем'єр-міністра України про необхідність налагодження взаємодії державного підприємства "Адміністрація морських портів України" та Державної екологічної інспекції із забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища у разі виявлення випадків скидання суднами забруднюючих речовин у межах акваторії морського порту. Володимира Ар'єва до голови Державної податкової служби України щодо надання інформації про розмір податків на доходи фізичних осіб, сплачених Президентом України Зеленським В.О. та його дружиною Зеленською О.В. протягом 2014-2018 років. Зіновія Андрійовича до Прем'єр-міністра України щодо невідкладного ремонту зруйнованого моста на відрізку дороги Надвірна-Ланчин в селі Красна Надвірнянського району Івано-Франківської області. Валерія Колюха до Прем'єр-міністра України щодо розроблення державної цільової програми забезпечення пожежної безпеки та фінансування протипожежних заходів в освітніх закладах України. Ярослава Юрчишина до Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України щодо нападу на журналіста. Олександра Бакумова до голови Антимонопольного комітету України, Харківського міського голови, голови Державної аудиторської служби України, Голови Рахункової палати, голови Національної поліції щодо можливих зловживань та порушень законодавства під час проведення публічних закупівель Комунальним підприємством "Харківський метрополітен". Олександра Абдулліна до Прем'єр-міністра України щодо необґрунтованих та поспішних намірів Кабінету Міністрів ліквідувати Дубровицький район Рівненської області, що не враховує рівень та доступність надання послуг населенню, організаційну спроможність районних органів влади надавати населенню закріплені за ними законодавством адміністративні послуги належної якості, шляхове сполучення, інфраструктурну потужність адміністративного центру та значно погіршує рівень життя жителів цього радіаційно забрудненого району півночі Рівненщини. Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка до Кабінету Міністрів України стосовно вжиття дієвих заходів для збереження природних комплексів Нижньодністровського національного природнього парку. Михайла Цимбалюка до міністра у справах ветеранів України, Прем'єр-міністра України щодо відшкодування перевізникам оплати пільгового проїзду. Ігоря Колихаєва до міністра внутрішніх справ України стосовно дотримання правопорядку та законності в Херсонській області та щодо службової дисципліни окремих осіб Головного управління Національної поліції в Херсонській області. Ігоря Колихаєва до директора Херсонського обласного центру зайнятості щодо анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Романа Мулика до Голови Служби безпеки України, заступника Генерального прокурора України – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Директора Національного антикорупційного бюро України, виконувача обов'язків Директора Державного бюро розслідувань щодо перевірки фактів можливого вчинення кримінальних правопорушень з боку посадових осіб Державного підприємства "НАЕК Енергоатом". Олега Колєва до міністра внутрішніх справ України щодо законності розміщення біля житлового будинку за адресою: м. Одеса, вул. ЦАП, 5 МАФу, шашличної. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо погіршення виконання дохідної частини державного бюджету. Тараса Батенка до Львівського міського голови щодо відтермінування процесу гідравлічних випробувань теплових мереж до завершення проведення карантинних заходів проти коронавірусної інфекції у місті Львові. Тараса Батенка до виконувача обов'язків міністра освіти і науки України, Прем'єр-міністра України щодо забезпечення молоком та молочними продуктами усіх школярів у загальноосвітніх закладах. Наталії Піпи до Львівського міського голови щодо конкурсів на посади керівників закладів середньої освіти у місті Львові. Наталії Піпи до міського голови міста Винники щодо надання копій документів та інформації стосовно Винниківського озера та землі поблизу нього. Ірини Констанкевич до міністра охорони здоров'я України, Прем'єр-міністра України щодо забезпечення державного фінансування лікування громадян з орфанними (рідкісними) захворюваннями. Ірини Констанкевич до Прем'єр-міністра України щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у селі Прилісне Маневицького району Волинської області. Юрія Здебського до Прем'єр-міністра України щодо надання інформації про стан інженерно-технічного облаштування та утримання державного кордону. Юрія Павленка до міністра охорони здоров'я України, Прем'єр-міністра України про неправомірні дії Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров'я України з питань створення пріоритету усиновлення іноземцями дітей-громадян України. Романа Лозинського до міністра розвитку громад та територій України щодо недотримання методики формування об'єднаних територіальних громад. Сергія Мандзія до Прем'єр-міністра України щодо необхідності виділення додаткових коштів для капітального ремонту автомобільної дороги Левківка - Йосипівка, що проходить територією Старокостянтинівського району Хмельницької області. Юрія Бойка та Юрія Павленка до Прем'єр-міністра України, голови Житомирської обласної державної адміністрації, міністра розвитку громад та територій України про незгоду депутатів Андрушівської районної ради Житомирської області з пропозиціями Уряду до проекту постанови Верховної Ради України про утворення та ліквідацію районів в усіх областях України. Наталії Королевської до Прем'єр-міністра України щодо ненадання відповідей на чотири депутатські звернення, адресованих Прем'єр-міністру України. Владлена Неклюдова до голови Київської міської державної адміністрації щодо надання інформації стосовно пільг, виплат та інших компенсацій особам, визнаним потерпілими від репресій. Віктора Медведчука та Василя Німченка до Прем'єр-міністра України щодо надання правового обґрунтування стосовно конституційності та законності дій Кабінету Міністрів України, посадових осіб з укладення Угоди про отримання державою позики від Міжнародного валютного фонду без затвердження цього рішення Верховною Радою України та надання відповідних документів. Групи народних депутатів (Медведчука, Німченка, Макаренка) до Прем'єр-міністра України щодо вжиття невідкладних заходів для унеможливлення закриття медичного закладу, який обслуговує Іркліївську територіальну громаду Чорнобаївського району Черкаської області, та забезпечення реалізації конституційних прав громадян на охорону здоров'я та медичну допомогу. Юрія Павленка до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора про дотримання діючого кримінально-процесуального законодавства слідчим та процесуальним керівником у кримінальному провадженні щодо смерті дитини. Ірини Геращенко та Марії Іонової до міністра соціальної політики України, голови правління Пенсійного фонду, Уповноваженого Верховної Ради України з прав дитини… людини щодо проблемних питань пенсійного забезпечення Сизоновича О.І. Анастасії Ляшенко до Прем'єр-міністра України щодо підтримки будівництва приватних сонячних і вітроелектростанцій у приватних домогосподарствах. Анастасії Ляшенко до голови Полтавської обласної державної адміністрації, голови Полтавської обласної ради щодо відновлення реалізації лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, для онкохворих осіб у аптеках Великобагачанського, Лубенського, Оржицького, Семенівського та Хорольського районів Полтавської області, а також відновлення діяльності ПОКП "ПОЛТАВАФАРМ" в повному обсязі. Миколи Задорожнього до Прем'єр-міністра України щодо невідкладного вирішення заходів, направлених на питання збереження у мікрорайоні міста Охтирка відділення "Ощадбанку". Володимира Іванова до Прем'єр-міністра України, міністра фінансів України, міністра охорони здоров'я України, голови Херсонської обласної державної адміністрації, голови Херсонської обласної ради щодо забезпечення лікування онкологічних захворювань у Херсонській області. Володимира Іванова до Прем'єр-міністра України, міністра юстиції України, голови Херсонської обласної державної адміністрації щодо забезпечення належного функціонування філії Державної установи "Центр пробації" в Херсонській області. Ігоря Гузя до голови Фонду державного майна України щодо планів Фонду державного майна України по приватизації Шахти № 10 "Нововолинська". Ігоря Гузя до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки голови Національної служби здоров'я України про необхідність дофінансування лікувальних закладів вторинної медичної допомоги міста Володимира-Волинська. Володимира Арешонкова до Прем'єр-міністра України щодо ухвалення необхідних нормативних документів для розблокування питання оренди державної і комунальної власності. Володимира Арешонкова до голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру про роз'яснення відносно порядку розробки проектів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, яка має кадастровий номер і сформована до 2017 року. Сергія Штепи до міністра інфраструктури України щодо бездіяльності Укртрансбезпеки у сфері габаритно-вагового контролю вантажних автомобілів, яка ставить під загрозу успішне виконання національного проєкту "Велике будівництво". Ярослава Дубневича до Прем'єр-міністра України щодо вирішення питання фінансування незавершеного будівництва об'єктів соціальної інфраструктури. Ярослава Дубневича до міністра розвитку громад та територій України, голови Львівської обласної державної адміністрації щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Городоцькому районному бюджету. Анатолія Костюха до міністра розвитку громад та територій України щодо переформатування ряду об'єднаних територіальних громад Закарпатської області. Анатолія Костюха до голови Закарпатської обласної державної адміністрації щодо комплексної протипаводкової програми "Тиса". Антона Полякова до міністра розвитку громад та територій України щодо виділення для проведення капітального ремонту КЛПЗ "Чернігівський обласний онкологічний диспансер" субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території. Антона Полякова до міністра розвитку громад та територій України щодо виділення для закупівлі обладнання КНП "Чернігівський обласний центр крові" субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку території. Антона Полякова до голови Державної служби геології та надр України щодо належного погодження проекту "Розчищення русла річки Десна на території Чернігівської міської ради та Чернігівського району 1-а черга". Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка до Міністерства юстиції України стосовно вжиття дієвих заходів для виконання судового рішення. Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка до Міністерства юстиції України стосовно необхідності вжиття відповідних заходів для захисту прав неповнолітньої дитини. Володимира Кабаченка до міністра охорони здоров'я України, міністра соціальної політики України, міністра фінансів України стосовно питання захворілих медичних працівників на коронавірусну хворобу COVID-19 та компенсацій і страхових виплатах медичним працівникам. Володимира В'ятровича до міністра розвитку громад та територій України щодо грубого порушення норм Закону України "Про архітектурну діяльність" та Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" забудовником земельних ділянок по вулиці Лесі Українки в місті Ворзель Київської області. Івана Шинкаренка та Олександра Ткаченка до Кабінету Міністрів України стосовно вжиття дієвих заходів для вирішення нагальних соціально-економічних питань. Наталії Піпи до голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо незаконних відмов Головного управління Держгеокадастру у Волинській області виділенні ветеранам війни землі. Роберта Горвата до Національного наукового центру "Інститут виноградарства і виноробства імені Таїрова" Таїрова" Національної академії аграрних наук України щодо виноградарських зон, виноробних місцевостей та вивчення їх ґрунтово-кліматичних особливостей. Сергія Литвиненка до Прем'єр-міністра України, голови Національного банку України щодо недопущення закриття відділення АТ "Ощадбанк" в селі Малинськ Березнівського райну, Рівненської області. Тетяни Плачкової до Прем'єр-міністра України, тимчасово виконуючої обов'язки голови Національної служби здоров'я України, міністра охорони здоров'я України про необхідність відновлення прав працівників системи екстреної медичної допомоги. Сергія Лабазюка до міністра розвитку громад та територій України, Прем'єр-міністра України щодо фінансування об'єктів регіонального розвитку міста Хмельницького. Юлії Яцик до Енергодарського міського голови Запорізької області, директора комунального підприємства "Тепловодоканал" Енергодарської міської ради щодо бездіяльності керівництва Енергодарської міської ради КП "Тепловодоканал" відносно розрахунку та затвердження економічно обґрунтованих тарифів на теплову енергію, її транспортування та постачання, на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Юлії Яцик до міністра внутрішніх справ України, начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, Генерального прокурора щодо можливого скоєння посадовими особами Енергодарської міської ради та КП "Тепловодоканал" розтрати бюджетних коштів в особливо великому розмірі. Юлії Яцик до Енергодарського міського голови Запорізької області щодо надання інформації та вжиття заходів. Павла Мельника до Прем'єр-міністра України, міністра інфраструктури України, тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної служби морського та річкового транспорту України щодо врегулювання питання офіційного оформлення пунктів базування для тримання маломірних суден та інших плавзасобів, що здійснюють непромисловий вилов риби у невеликих обсягах та вихід в море з метою прогулянки, шляхом внесення змін до відповідних підзаконних нормативно-правових актів. Павла Мельника до тимчасово виконуючої обов'язки міністра енергетики України, голови Запорізької обласної державної адміністрації, голови Національної поліції України щодо прийняття термінових заходів реагування стосовно ситуації з отруєнням вод річки Великий Утлюг у Якимівському районі. Юлії Овчинникової до голови Державної екологічної інспекції України стосовно вжиття невідкладних заходів щодо діяльності КП "Волиньприродресурс". Юлії Овчинникової до голови Державної служби геології та надр України стосовно вжиття невідкладних заходів щодо ініціювання процедури припинення права користування надрами. І останній запит у нас Ярослава Железняка до Акціонерного товариства "Київський завод "РАДАР", Державного концерну "Укроборонпром" щодо використання Дитячого закладу оздоровлення та відпочинку санаторного типу "Дружний" в місті Ірпінь. Шановні колеги, це всі запити на сьогодні. Ми постаралися їх всі зачитати. Дякую всім за увагу. Пане Голово, ви будете продовжувати далі засідання? Дмитро Олександровичу, ви продовжуєте далі засідання?

за проект Постанови про призначення Абрамовського міністром захисту довкілля та природних ресурсів України моя кнопка для голосування не спрацювала. Суркіс Григорій Михайлович". Наступне питання. Відповідно до частини третьої статті 60 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" повідомляю про вихід народного депутата України Вакарчука Святослава Івановича із складу депутатської фракції політичної партії "Голос". Шановні колеги, у нас "Різне". Будь ласка, запишіться хто бажає виступити, якщо такі є. Немає?

Доброго дня! Дмитро Костюк, фракція "Слуга народу". З останніми новинами про місцеві вибори 2020 в Пулинському, Баранівському, Новоград-Волинському та Баранівському районах Житомирської області. Продовжується набір кандидатів на участь в місцевих виборах. Набір кандидатів розпочинається на райраду та на старостинські округи. Який план дій? В першу чергу кандидатам, які бажають балотуватися від фракції "Слуга народу", чесним і порядним людям, які не мають за собою якихось білих плям в біографії, пропонується заповнити заявку на сайті. Сайт називається доволі оригінально: Костюк.Веб-сайт. Після заповнення заявок ми комунікуємо з можливими кандидатами і отримуємо від них автобіографію та такі от якісь окреси майбутньої передвиборчої програми кандидатів. Також проводимо співбесіду, після якої кандидати роблять деякі домашні завдання. Зокрема, наприклад, оформлюють депутатські звернення, уявляючи себе вже в ролі депутата міської ради або займаються вирішенням однієї з проблем, яка є в тому чи іншому населеному пункті. Наприклад, в Новоград-Волинському, в місті обласного значення, велика проблема з об'ємом електроенергії, якої не вистачає, щоби запросити в місто справді потужних інвесторів і відкрити нові підприємства. Потім після цього всі наші кандидати оприлюднюються у соціальних мережах, і ми отримуємо фідбек по ним, мають можливість висловити свою думку про тих чи інших кандидатів, це теж дуже впливає на вибір. Після цього все одно наші можливі кандидати не стають ще кандидатами від партії на вибори, вони потрапляють до так званої школи за депутата або школи депутата міської ради, в якій вони проходять курс лекцій, тренінгів, спілкування з тими людьми, які справді мають досвід, з колишніми мерами міст, з діючими мерами міст і інших округів, які є в Україні. І, сподіваюся, що такий фінальний етап цієї школи, і нам коронавірус не завадить, це поїздка до міст, яким вдалося, скажемо так, в ті міста, які є взірцем самоврядування в Україні і переймання їхнього досвіду. Після цього у нас вже буде сформований пул кандидатів і будемо разом іти проводити виборчу кампанію і перемагати на наступних місцевих виборах, щоб справді нарешті створити справжню владу в Україні, вже незалежну Україну, незалежну України, а не радянську, як було раніше. Дякую. Наступним до слова я запрошую пана Павла Мельника, фракція "Слуга народу". Прошу. Шановний Голово, шановні народні депутати, дорогі українці. Цього року курортний сезон стартував пізніше, 10 червня, через введення урядом України обмежувальних заходів, спричинених ризиками і розповсюдженням коронавірусної інфекції. Щодо старту курортного сезону в умовах адаптивного карантину мною ще у травні спрямовано відповідне депутатське звернення до Прем'єр-міністра України. Результатом стали офіційне роз'яснення профільним міністерством та внесення змін до нормативно-правових актів, що дозволили розпочати курортний сезон. Основний дохід місцевих бюджетів під час курортного сезону є надходження коштів від податків, що збираються з суб'єктів господарювання курортної сфери. Для місцевих мешканців робота цих підприємств надає робочі місця, а для українських громадян – це можливість відпочити на українських курортах влітку 2020 року. Разом з тим доходи від курортного сезону це є великі надходження до державного бюджету, а для фінансової системи – це зниження валюти за кордон, що знижує тиск на курс гривні. Зазначу, що цей рік – це рік можливості для розвитку українських курортів, адже більшість туристів на наших курортах – це імпульс для розвитку інфраструктури та покращення сервісу. На стадії звершення ремонт дороги державного значення Василівка-Бердянськ, що надає можливість з комфортом добратися нашим громадянам на відпочинок до курортів Азовського моря. За словами Головного санітарного лікаря України, відпочинок на березі моря зміцнює імунітет, що так важливо в умовах боротьби з розповсюдженням коронавірусної інфекції, а відпочинок на курортах Запорізької області безпечний. Також мною спрямовано депутатське звернення до голови Запорізької обласної державної адміністрації щодо зниження вартості проїзду до курортних населених пунктів. Президентом України Володимиром Зеленським розпочато програму "Мандруй Україною". Закликаю всіх мандрувати Україною і запрошуємо відпочивати саме в Україні. Я хотів би запросити всіх українців відпочити цього року на наших курортах. Запрошую всіх до курортів Запорізького області, до чудового міста Приморськ, до курортного селища Кирилівка та до курортів Приазов'я. Дякую всім за увагу. Відпочивайте в Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо дуже вам за виступ. І я до слова запрошую Володимира Ар'єва, фракція "Європейська солідарність". Прошу. Цікаві речі у нас відбуваються із законністю в країні, і таких прикладів стає дедалі більше. Крім того, що переслідують опозицію, і всі абсолютно справи, які тільки можна, проти неї відкривають, у нас, виявляється, недоторканні сьогодні існують. У Хмельницькому, наприклад, сьогодні суд не зміг оштрафувати Президента Зеленського за порушення карантину, коли він разом із головою обладміністрації та іншими випили каву в кафе, коли для інших українців все це було недоступно. А знаєте, чому? Тому що треба було для судді у Хмельницькому направити питання до Верховного Суду України, чи можна штрафувати пана Зеленського, бо він є недоторканний. А пам'ятаєте, до речі, нещодавно Зеленський у своїх "відосиках" розповідав про те, що недоторканних більше не існує після ухвалення відповідного закону щодо змін до Конституції, які стосувалися народних депутатів України. А, виявляється, існують. А ще я хочу нагадати, що Зеленський обіцяв, що він піде, коли порушить закон. Але встановити, що людина порушила закон, може тільки суд, а суд недоторканного Зеленського не чіпає. Знаєте, Кафка відпочиває від таких сюжетів.

цивільними авіаперевезеннями протягом карантину. І Державна авіаційна служба зобов'язана була з боку керівництва СБУ кожен рейс погоджувати зі Службою безпеки України, про що є відповідні документи. Це незаконно, жодним законом не регламентується втручання СБУ в діяльність цивільної авіації, окрім моніторингу за тероризмом. Але це відбулося. І СБУ, і Державна авіаслужба розказують, що це вони робили на виконання указу Зеленського. от, до речі, про цю історію я повідомив ДБР, ми подивимося: ДБР може витрачати державні кошти на абсолютно трешеве, з юридичної точки зору, переслідування опозиції чи може зайнятися чесним чесним Головою СБУ і його шефом Зеленським. Побачимо, але щось мені підказує, що ми побачимо, що все, як завжди. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я до слова запрошую Романа Костенко, фракція "Голос". Будь ласка, пане Роман.

Шановні колеги та шановні громадяни! Я хотів би привернути вашу увагу до питання здійснення парламентського нагляду за діяльністю спецслужб. Це питання важливе, і зараз є на часі, оскільки нами розпочато комплексну реформу вітчизняних органів розвідки і контррозвідки. Діяльність цих відомств завжди пов'язана із цілковитою таємністю та часто – із тимчасовим обмеженням прав і свобод людей. В таких умовах при недостатньому здійсненні нагляду завжди існує спокуса зловживань, і неважливо, чи це будуть дії корупційного характеру, чи тиск на переслідування опозиції, чи просто несанкціоноване втручання в приватне життя громадян. Це усе прояви порушення закону, і вони призводять до руйнування основ правової держави і втрати довіри до спецслужб. Потрапивши до Верховної Ради я сам безпосередньо пересвідчився у відсутності дієвого парламентського нагляду над спецслужбами. Усі демократичні країни пройшли шлях від повної утаємниченості розвідок до розподілу і функції із контролю та нагляду за їх діяльністю. Розуміння такої необхідності приходило не одразу. Усі уряди зіштовхувалися із гучними політичними та корупційними скандалами, в яких фігурували працівники спеціальних органів. Для запобігання таким порушенням існує концепція стримувань і противаг, розподілу повноважень і нагляду між різними гілками влади. Парламентський нагляд має вирішувати питання законності, доцільності, ефективності та результативності діяльності спецслужб. Ми над цим працюємо. Два дні тому на засіданні комітету було розглянуто законопроект про розвідку, в якому закладені чіткі механізми парламентського нагляду. Вони відповідають стандартам демократичних країн, і при їх розробці ми послугувалися найкращим світовим досвідом, який перевірений часом. І головне. Хочу сказати, що впровадження дієвого парламентського нагляду ні в якому разі не призведе до послаблення вітчизняних спецслужб, а навпаки – сприятиме їх розвитку і оновленню, оскільки при відсутності контролю будь-яка система починає деградувати. А поборовши корупцію, зловживання і розпорошення ресурсів, ми зможемо вивільнити сили для підвищення ефективності та результативності української розвідки та контррозвідки. Без належного нагляду не може бути ефективної реформи спецслужб. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Романе. І я до слова запрошую Дмитра Лубінця, фракція "Партія "За майбутнє", будь ласка. Дякую. Шановні громадяни України, шановні народні депутати, шановна президія! Я хотів би почати свій виступ зі слів: "Хвала рукам, що пахнуть хлібом". Сьогодні вперше в Україні відзначається День фермера. Давайте їм подякуємо за ту роботу, яку вони роблять на землі для всіх нас. (Оплески) Давайте зробимо так, щоб цей склад парламенту зробив, щоб фермери дійсно відчували, що про них держава не просто не забуває, а що вона про них турбується про те, щоб дійсно з'явилась можливість отримати гарні гарні кредити під гарні маленькі відсотки, щоб почалось відновлюватись у нас виробництво, виробництво саме українських тракторів, українських комбайнів. Саме після цього українське село почне розвиватись. Саме після того, як будуть створені робочі місця додаткові в нашій сільській місцевості, можливо, тоді ми не будемо читати в Програмі дій уряду такі слова як: оптимізація сільських шкіл, оптимізація медичних установ. Саме після того, як держава не просто на словах, а на ділі почне піклуватись про фермерів, яка буде їх постійно підтримувати, а не згадувати про це тільки два рази в рік, – от сьогодні на День фермера і на День працівників сільськогосподарської галузі, а постійно. Тому з цієї високої трибуни я закликаю всіх народних депутатів. Наступний тиждень я хочу нагадати, це тиждень, коли ми всі повинні працювати в округах, і це стосується не тільки народних депутатів мажоритарників, а й народних депутатів, які обрані по списках політичних партій. Давайте всі разом покажемо, що на наступний тиждень ми приїдемо до фермерів, з ними поспілкуємося, як їм допомогти при прийнятті і вже проголосованому неоднозначному Законі про відкриття ринку сільськогосподарської землі, як їх підтримати, щоб вони працювали далі. Так само я всіх закликаю, щоб ми заїхали до медичних установ і побачили чи захищені наші медики, чи дійсно їм нараховуються заробітні плати, чи їм виплачуються по 300 відсотків тим лікарям, які кожен день стикаються з проблемою коронавірусу в Україні. Так само я закликаю вас заїхати і поспілкуватися з вчителями чи вони готові до того, що нібито почне оптимізовуватись система нашої освіти, особливо в сільській місцевості. Тому, народні депутати, давайте не забувати, що не тільки в парламенті, не тільки тут ми всі повинні сидіти, а ми повинні їхати до людей. Принаймні депутатська група "Партія "За майбутнє" наступний тиждень буде працювати в округах, бо ми всі складаємося виключно з депутатів-мажоритарників. Ми раді приймати у себе в виборчих округах інших народних депутатів і разом змінювати Україну. Слава Україні! Шановний пане Голово, шановна президія, народні депутати, шановні виборці, процес децентралізації – це та реформа, яка була започаткована попередньою владою і чи не єдина була успішною. Зараз вона підходить до завершення, але, шановні колеги, я звертаюся і до народних депутатів, і до представників уряду, як сьогодні формуються райони в областях? Процес районування заморожений, тому що люди протестують, тут виключений фактор добровільності об'єднання. Наприклад, на Львівщині люди протестують, чому зник Бродівський район, який має свою велику історію. На Волині протестують, чому зникає Маневицький район і люди віддають вже крайність, перекривають дорогу. На Хмельниччині теж випадає Славута і ще деякі райони. Васильківський район Київської області, і до Верховної Ради приходить громада. Це є свідченням того, що керівники місцевої влади, районних, обласних адміністрацій забувають, що у всіх важливих питаннях треба радитися з представниками громад, з народом. Залишилось два тижні працювати в сесійній залі. Питання від людей до нас: а чи будуть нові районні ради в новостворених укрупнених районах і які їхні функції; що вони будуть виконувати і яке фінансування, коли всі повноваження віддаються об'єднаним територіальним громадам. На ці всі питання ми маємо дати відповіді негайно, щоби процес підготовки до місцевих виборів відбувся вчасно. І ще одна річ. Тут колеги говорили про медиків. Цієї неділі ми будемо вшановувати людей цієї мужньої професії. Я сьогодні запитував у міністра фінансів, а чому не отримують одноразову грошову допомогу ті родини медиків, які померли від коронавірусу. Чому ті, які отримали хвороби… Сьогодні більше 3 тисяч 300 в Фонді соціального страхування – це медики, які захворілі під час виконання своїх обов'язків по лікуванню осіб з COVID-19. От про що ми маємо сьогодні питати уряд. А уряд не має відповідати, міністр, що найближчим часом. Це не відповідь чиновника, це відповідь демагога, профана і непрофесіонала. І ми сьогодні маємо, вітаючи медиків, сказати, що держава заборгувала, заборгувала тим, що другий етап медичної реформи не відбувається, так, як обіцяли, - нема фінансування. І я бажаю всім нам, щоби ми виконали свій обов'язок, забезпечили людей… Дякую, Михайло Михайлович. Дякую. Арсеній Михайлович Пушкаренко. Бардіна Марина Олегівна. Доброго дня, дорогі українці! Сьогодні напередодні Дня батька, який Україна відзначає 21 червня, депутати Верховної Ради, за ініціативи міжфракційного об'єднання "Рівні можливості", зареєстрували прекрасний законопроект. Законопроект, який спрямований на те, щоб урівноважити права жінки і чоловіка на батьківство. Цей законопроект ми реалізуємо в рамках міжнародного "Партнерства Біарріц", ініційованого першою леді Оленою Зеленською. Яка ж мета законопроекту. По-перше, ми прагнемо забезпечити рівні можливості матері та батька на догляд за дитиною та поєднання ними

Ми вводимо новий вид відпустки – відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів. Власне, тепер чоловіки матимуть можливість скористатися такою відпусткою і разом з дружиною бути поруч з малюком під час народження. Другий пункт. Це відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, яка визначається як рівне право кожного з батьків дитини. Не лише жінки, але і чоловіки матимуть можливість разом з дітьми або неповнолітніми і які мають інвалідність отримувати право на додаткову відпустку. Сьогодні це право закріплено винятково за жінками. А також запроваджуємо можливість встановлення скороченої тривалості робочого часу для чоловіків, які мають дітей віком до 14 років або дитину з інвалідністю та для батьків, що виховують дітей без матері. Важливо сказати, що сьогодні ці права існують для жінки право взагалі догляду за дитиною після народження, воно є похідним від права жінки. Ми ж прагнемо, щоб чоловіки так само активно долучалися до догляду за дітьми, до виховання і взагалі системи відповідального батьківства в Україні. Тому всіх татів вітаю з прийдешнім святом Дня тата і бажаю як можна більше приділяти увагу догляду за дітьми. А також разом з Фондом народонаселення ООН знову з таки за підтримки пані Олени Зеленської ми запускаємо великий фотопроект сьогодні, який покаже вам відомих українців, відомих татів, як народних депутатів України, так і представників міністерств, міністрів, письменників, співаків, і розкаже історії про їхнє батьківство. Тому прошу вас всіх дивитися Фейсбук, і там ці фотографії є. Дякую. І з наступаючим святом.

без перебільшення, один з історичних законопроектів, які підготував наш комітет. Мова йде про законопроект про індустріальні парки. Індустріальні парки – це один із тих інструментів, які дозволять, з нашої точки зору і з точки зору практики у всьому світі, яка це доводить, дати стимул розвитку промисловому виробництву і нарешті припинити падіння обсягів промислового виробництва, яке ми спостерігаємо, на жаль, з кінця минулого року. Станом на сьогодні в Україні існує вже 43 індустріальні парки. Лише в 23 з них призначена керуюча компанія, лише в 7 є резиденти. Але, на жаль, чинне законодавство України з моменту прийняття законопроекту, якщо я не помиляюся, в 2016 році, не дозволяло цим резидентам користуватися будь-якими пільгами, будь-якими податковими преференціями і іншим чином не стимулювала їх знаходження в цих індустріальних парках. Наш законопроект, який ми підготували колективно, нарешті змінює цю ситуацію. Він дозволяє резидентам користуватися наступними пільгами: він звільняє від оподаткування податком на прибуток протягом 5 років: сплата 50 відсотків податку на прибуток протягом наступних 5 років за умовності наявності експорту; він запроваджує ставки ПДВ 3 відсотки на імпорт обладнання і комплектуючих для облаштування індустріальних парків строком на 10 років; він запроваджує мінімальну ставку ПДВ 3 відсотки на імпорт сировини, напівфабрикатів і приладів за умови подальшого виробництва з них кінцевого продукту та експорту не менше як 50 відсотків готової продукції; він звільняє резидентів індустріальних парків від ввізного мита на іноземне обладнання та комплектуючі; він він відшкодовує експортерам з числа резидентів індустріального парку частину відсотків за кредитами на зовнішні поставки (30 відсотків

Що це нам дасть? Ми прогнозуємо, що навіть при песимістичному сценарії очікуваний темп приросту в 24-му році ВВП складе 0,9. Якщо сценарій буде оптимістичний, то це складе 12,4 Цей законопроект, без перебільшення, можна вважати історичним. І ми щиро сподіваємося, що це надасть можливість провести таку очікувану реіндустріалізацію нашої країни, яка нарешті дозволить нам припинити бути сировинним придатком всього світу і зробить з України потужну промислову, індустріально розвинену, державу. Дякую всім. 13:43:40 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановні колеги. Бажаючі виступити виступили. Я думаю, що можемо закривати наше ранкове засідання. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошується закритим. У кого є бажання, можемо зробити фото, як завжди. Дякую